Зареєстровано 357 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження наших колег, Олени Володимирівни Ледовських. Привітаємо нашу колегу. (Оплески)

І хотів би пояснити відразу логіку сьогоднішнього порядку денного. Отже, колеги, увага! Ми на сьогодні, як ви знаєте, мали дуже фундаментальних законопроекти. Це про ринок електроенергії і про Конституційний Суд. В одному з тих законів 900 правок. В другому півтори тисячі правок. провівши дискусію з двома головами комітетів, ми дійшли до розуміння, що два таких важливих і об'ємних законопроекти в один день буде важко розглянути, бо вони можуть зайняти по кілька годин. І тому дійшли до розуміння, щоб ми один з тих законів, ринок електроенергії розглянули сьогодні, а Конституційний Суд розглянули на наступний тиждень у вівторок, бо два закони такої великої ваги і такого об'єму буде важко в один день розглянути. ми маємо один фундаментальний Закон ринок електричної енергії сьогодні, він у нас іде другим, а першим за загальною згодою фракцій іде Закон Комітету з питань охорони здоров'я про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я. А після ринку електроенергії ми будемо мати знову блок "включення в порядок денний сесії", а потім блок питань гуманітарної та соціальної політики. В блоці гуманітарної соціальної політики включили також ті питання, які ми не встигли розглянути вчора, молоді і спорту, і я сподіваюся, що цей блок, де багато є, справді, соціально важливих законопроектів, зможе об'єднати зал і ми зможемо працювати ефективно і діємо. Нам тільки буде дуже важливо, колеги, дуже важливо, щоб ми сьогодні проголосували ініціативу працювати без перерви 12-12:30. Хочу наголосити: у той час буде іти законопроект, в якому 700 правок. І я буду просити зал, щоб ми повторили нашу традицію і без перерви працювали в 12-12:30. І я цю пропозицію і цю ініціативу поставлю на голосування після першого законопроекту і прошу всіх у залі її підтримати. Перед тим, як перейти до порядку денного, я повинен зачитати заяву від двох фракцій, яка надійшла в президію. На вимогу двох фракцій відповідно до пункту 15 частини першої статті 27 Регламенту Верховної Ради України просимо оголосити перерву у пленарному засіданні Верховної Ради України. Подали дві фракції "Самопоміч" і Радикальної партії, вони готові замінити її виступом від трибуни. І я запрошую до виступу Олега Валерійовича Ляшка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я хочу повідомити вам важливу інформацію. У вівторок Верховна Рада проголосувала про те, щоб викликати на звіт до парламенту голову НКРЕКП Дмитра Вовка для звіту по найактуальнішому для мільйонів українців питанню – це абонплата за газові лічильники, тобто фактично пограбунок українців. Сьогодні четвер – і Вовка досі немає в парламенті. Цей Вовк бігає десь колами поза парламентом, проводить прес-конференції, розказує розказує про все, що завгодно, замість того, щоб виконати рішення парламенту, прийти сюди і прозвітувати перед українцями, перед депутатами про його абсолютно драконівське рішення, які грабують українців на користь олігархів, Фірташа під прикриттям влади. Я наполягаю на тому, щоб рішення парламенту виконано, і щоб Вовк, голова НКРЕКП, сьогодні прийшов до Верховної Ради і відповів на наші запитання і на запитання українців. Друге. Сьогодні вранці я подзвонив в приймальню Президента України і повідомив про те, що фракція Радикальної партії наполягає на зустрічі Президента із нашою фракцією. Ми хочемо перед Президентом Порошенком поставити одну вимогу – відставку голови НКРЕКП Вовка і всього складу НКРЕКП. Президент протягнув у парламенті закон, який дає йому можливість тримати цього "рошенівського вовка" із корупційним нутром ще 18 місяців на посаді. Кожен день ця мафія грабує українців на користь олігархів, Фірташа і тих, хто його покриває. Тому ми вимагаємо, я хочу публічно з цієї трибуни звернутися до Президента. Ми наполягаємо на цій зустрічі, якщо Президент не знайде можливості з нами зустрітися о о 14-й годині, у перерві роботи парламенту, фракція Радикальної партії в повному складі йде до Президента України. Я запрошую всіх, хто небайдужий, всіх, хто готовий хто готовий відстоювати інтереси українців, щоб їх не грабували разом з нами йти на Банкову до Президента і вимагати відставки голови НКРЕКП. І третє. Вчора фракція Радикальної партії в повному складі була на засіданні уряду, де ми поставили вимогу до уряду повернути державне управління державні, народні газорозподільчі мережі, якими впродовж багатьох років безплатно користуються Фірташ, Льовочкін і Бойко. Отримали це у власність, у користування при Януковичу, сьогодні продовжують грабувати українців при Порошенку. Ми вимагаємо розірвати це корупційне коло. Чому українці повинні з власної кишені платити мільярди, щоб ними збагачувались Фірташ і Порошенко? Ми не дамо вам грабувати українців. Долучайтесь до нашої боротьби. Дякую. Шановні колеги, переходимо до першого питання порядку денного, яке, я сподіваюсь, об'єднає весь зал. Було назване…

він тільки одне не каже людям, що рішення про розділення плати за газ зроблено відповідно до Закону про ринок природнього газу, який був проголосований в цій залі рівно два роки тому. І він, Олег Ляшко, і всі Радикальна партія голосували за цей закон. І вони: і "Батьківщина", і "Самопоміч" – всі голосували "за", всі до одного. І сьогодні вас обманюють тут, з ранку до вечора розповідаючи свої байки, свої розмови. Хай краще відповість, звідки взяв мільйон доларів США кешем, які вже другий рік декларує, коли вся біографія людини: сидів в тюрмі за аферизм, був журналістом, а далі все життя народний депутат. То хай не розповідає, хто є "вовк в овечій шкурі". Краще бути вовком, ніж таким позорним Ляшком. ГОЛОВУЮЧИЙ. Одна хвилина, репліка.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії справді голосувала за Закон про ринок газу, де передбачено розподіл плати на абонплату і на вартість газу. Так відбувається в усій Європі. Але ніде в Європі не грабують українців так, як грабуєте ви, коли ви передали безплатно державні газові мережі у власність олігархів-фірташів, домовився Порошенко з ними, з ними, наклали зверху на ціну газу 24 мільярди гривень, які українці повинні заплатити з власної кишені. Якщо ви запроваджуєте окремо абонплату, знизьте на 15-20 відсотків ціну газу, а коли повернути, виконати закон, за який ми голосували, і повернути до державної власності газорозподільчі мережі, то це ще мінус 30 відсотків від вартості газу, щоб не платить за вашу корупцію. Ну, і нарешті, якщо вас другий раз украдуть, хай довше тримають, бо рано випустили! Колеги, я вас дуже прошу зараз заспокоїтись… Не була згадана фракція. Ким була згадана? Ким? Ким була згадана? Гончаренко, ви згадували фракцію? Добре, одну хвилину, останній виступ, і переходимо до обговорення закону. 10:13:53 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, Закон про ринок газу – це той закон, який дав пряме доручення уряду негайно відібрати всі ті газорозподільчі мережі, які незаконно були передані Фірташу в експлуатацію без сплати орендної плати. Скажіть, будь ласка, чому до цього часу уряд не виконав це доручення? А натомість виходить з ідеєю продовження оренди або будь-якої іншої діяльності по експлуатації цих газорозподільчих мереж. Наша фракція вимагає припинити прикриватися законом, який чітко визначив порядок, як далі буде відбуватися експлуатація цих мереж через державні підприємства. Виключно! І тому ми просимо цю сесійну залу на Дні Уряду завтра визначити це питання, а не прикриватися недолугими рішеннями Вовка і його комісії. Дякуємо. Вельмишановний пане Голово, вельмишановні колеги! Не треба ніяких спекуляцій, треба просто викликати в парламент Вовка і хай пояснить це шахрайство. І ніякими законами про ринок газу чи не ринок газу це не пояснюється – звичайнісіньке шахрайство, і влада злапана за руку під час цього шахрайства. Вкрали трубу, а тепер ще хочуть, щоб люди за цю трубу платили. Шахрайство не повинно проходити в ХХІ столітті в цивілізованій країні. Тому керівника НКРЕКП – негайно в зал для пояснень, відміна абонплати і виконання всіх наших умов перед європейськими і українськими партнерами, чистий, якісний і прозорий ринок. Дякую. Колеги, переходимо до першого проекту порядку денного. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я (2309а-депутатський). Цей закон в другому читанні, тому він не потребує зміни процедури розгляду. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань охорони здоров'я Богомолець Ольгу Вадимівну. Будь ласка, пані Оля.

однієї з найбільш агресивних форм раку шкіри, який утворюється з родимки. І сьогодні в кулуарах другого поверху працюють висококваліфіковані фахівці, які при потребі можуть оглянути ваших помічників, членів секретаріату для того, щоб, власне, анонсувати також проведення Всеукраїнського дня меланоми, який відбудеться 13 квітня, де будуть задіяні тисячі лікарів по Україні і де безкоштовні огляди пройдуть в усіх районних центрах. А тепер переходимо до, власне, розгляду закону 2309 надзвичайного важливого для розвитку системи охорони здоров'я в Україні. Хочу зазначити, що саме вами членами парламенту в 2015 році були проголосовані рішення парламентських слухань про військово-медичну доктрину. В 2016 році були проголосовані рішення парламентських слухань по реформі охорони здоров'я, про стратегічний план і затверджені 25 кроків, які ми маємо зробити для того, щоб система охорони здоров'я в Україні стала європейської європейської якості, і для того, щоб ми лікували громадян за європейськими стандартами. Закон 2309 є тільки одним невеликим кроком на шляху до наближення української системи здоров'я до європейських стандартів і європейської якості. Цей закон в першому читанні було проголосовано парламентом 21 квітня 2016 року, і майже цілий рік, цілий рік при комітеті надзвичайно плідно працювала робоча група. Головна мета робочої групи була не допустити приватизації закладів охорони здоров'я, не допустити комерціалізації, не допустити звільнення лікарів і людей. І ця мета була досягнута, тому що в Україні не може існувати базова система охорони здоров'я приватна. І це прописано в військово-медичній доктрині. Чому, тому що наша країна може бути в війні, і наша країна є в війні. Саме тому в тих країнах, які можуть бути в війні, базова система має бути державною. І саме цей інтерес захисту держави ми захистили в Законі 2309. Цим законом ми пропонуємо дати поштовх для запровадження нових, більш ефективних форм господарювання в охороні здоров'я, надання закладам охорони здоров'я фінансової та управлінської автономії для забезпечення ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів системи охорони здоров'я. Ми максимально врахували неможливість приватизації, що включено в тіло закону, встановлення заборони для закладів охорони, що реорганізуються, на зміну профілю, встановлення прямої заборони приватизації закладів охорони здоров'я, що реорганізуються, і відсутність примусової зміни статусу. Тобто на сьогоднішній день цим законом пропонується надання пільгових умов тим закладам охорони здоров'я, які хочуть працювати в новій господарських стосунків. І ті заклади, які не схочуть перейти на нову форму, тим закладам буде збережене державне фінансування. Наступним законом буде закон, який буде регулювати, яким чином будуть надходити… яким чином буде держава фінансувати ці заклади і фінансувати надання послуг. Тому прошу вас підтримати цей законопроект для того, щоби заклади охорони здоров'я і система могла продовжувати свій розвиток на шляху до наближення до європейських стандартів і європейської якості. Дякую вам. Колеги, переходимо до правок. Прошу авторів правок приготуватися для роботи. І я іду по відхилених правках. 2-а правка. Ірина Сисоєнко. Наполягаєте? Ні. 4-а. Ні. 6-а, Яриніч.

Шановні народні депутати! Я прошу поставити на підтвердження правку 12-у. От тільки що ми чули у виступі голови комітету, ідея цього закону полягає в тому, щоб надати право самостійної діяльності медичним закладам. Ця норма була в першому читанні. А ця правка вилучає право медичних закладів мати відокремлене майно, кошти, самостійний баланс, затверджувати штати, мати рахунки в банках і печатку. Це була головна ідея цього законопроект – перетворити з бюджетних установ самостійні одиниці, які самостійно приймають рішення. Цією правкою ця норма скасована, втрачається взагалі суть цього законопроекту. Я прошу поставити цю правку на підтвердження і не підтримати її.

таке поняття вперше в Україні, яке називається "послуга з надання медичної допомоги". Ця послуга буде оплачуватись державою, місцевими бюджетами, і ця послуга може потенційно оплачуватись і самою людиною. Це дозволить легалізувати на сьогоднішній день весь той тіньовий обіг коштів, який є в охороні здоров'я. Ви просите підтримати цю правку голосуванням, так? Так. Отже, колеги, я виношу на голосування 12 правку. Віктор Пинзеник поставив її на підтвердження. І голова комітету просить зал підтримати її підтвердження, так? Отже, колеги, 12 правка. Хто підтримує позицію комітету, прошу проголосувати і підтримати. Ставиться на підтвердження 12 правка. Прошу проголосувати. Голосуємо! Комітет просить підтримати цю правку. Прошу проголосувати. Колеги, голосуємо.

Яка правка? 17-а, Віктор Пинзеник. 10:24:00 ПИНЗЕНИК В.М. Шановні колеги, 17 правка, я пропоную її теж поставити на підтвердження. Вона кореспондує з правкою 12-ою, яка не підтверджена. Тут врахована правка, яка зберігає статус бюджетних установ за медичними закладами. Я ще раз хочу наголосити: головна ідея першого початку реформи полягала в тому, щоб дати медичним закладам самостійність і в подальшому перейти на оплату послуг. Не може бути бюджетною установою, якщо ми припиняємо бюджетне фінансування і переходимо на оплату послуг. Тому я прошу поставити цю правку на підтвердження і не підтримати її. Прошу, пані Оля. Ставиться на підтвердження 17 правка. Комітет її врахував. Позиція комітету: її врахувати. Отже, хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. Хто підтримує позицію комітету і дану правку, прошу проголосувати "за". Голосуємо, колеги.

Цією поправкою пропонувалося врегулювати питання щодо можливості функціонування кафедр вищих медичних навчальних закладів, які сьогодні є клінічними базами для навчання студентів та підвищення кваліфікації медиків на базі реорганізованих у підприємства закладів охорони здоров'я, щоб зняти ризики припинення їх діяльності після перетворення цих закладів у підприємства. Ця правка була відхилена у зв'язку з тим, що для врегулювання цього питання правки необхідно вносити не в статтю 16, а в статтю 20 та 75, чого в цьому законопроекті зробити неможливо. Але Комітетом охорони здоров'я вже подано законопроект 6283, який повністю врегульовує це питання і захищає і статус, і дозволяє створювати і наукові бази, клінічні бази, для медичних університетів і для університетських клінік в таких закладах. Закон 6283 вже зареєстровано в парламенті. Тому, власне, правка номер 16 була відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дякую вам. Ми обіцяли, що всі законодавчі ініціативи Ваната ми зможемо реалізувати в залі. І дякую вам за цю ініціативу. По якій правці? Березенко, будь ласка. 17 правка. 10:26:57 БЕРЕЗЕНКО С.І. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Я просив би все-таки в кінці, після того як ми будемо проходити по правкам, поставити на голосування законопроект з тими правками, які пройшли комітет, тому що це узгоджена позиція. І на зараз, коли ми ставимо правки і просимо їх на підтвердження і не підтримуємо за ініціативи того чи іншого депутата, ми ламаємо структуру закону. Я б дуже просив врахувати той факт, що всі ті позиції, про які ми говоримо, були враховані. Прорахована позиція медичної послуги, створення державних казенних підприємств і створення комунальних неприбуткових підприємств. Цей закон повністю відпрацьований. Ми зараз маємо ризик зламати структуру закону, вносячи протирічні правки, які не відповідають дійсності і структурі, логіці закону. Це прохання не тільки "Блоку Петра Порошенка", це прохання багатьох фракцій, які проголосували за це своїми представниками в комітеті. Пане Голово, поставте в кінці. І прохання до голови комітету поставити на підтвердження весь законопроект в цілому з правками, підтриманими комітетом. Прошу, пані Ольго. З них 28 правок враховано, частково враховано 7 правок. Всі правки, які не враховані, їх неможливо внести відповідно до форми або саме в тіло цього закону. Тому прошу поставити цей закон на голосування в цілому. І хочу ще зазначити. Що було звернення від "Народного фронту", від депутата пані Тетяни Донець, яка надала свої правки з порушенням регламенту. Пропозиції пані Тетяни були розглянуті комітетом, не зважаючи на те, що вони були подані з порушенням регламенту. І за результатами розгляду комітет ухвалив рішення відхилити їх, оскільки даний законопроект не регулює питань переліку та кількості платних послуг. Цей законопроект нічого… Цей закон не регулює питань переліку та кількості платних послуг, що можуть надаватися державними та комунальними закладами. А запропоноване народним депутатом обмеження не може бути прийнято, акцептовано в цей законопроект. Плюс питання щодо управління майном, щодо обмеження відсотку оренди, також врегульовано законодавством. І надані правки, вони суперечать, надані правки Тетяною… Суперечить положенням Конституції та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" в частині права територіальних громад розпоряджатися власним майном і обмежувати відсоток оренди, яку вони можуть надати у своїх закладах. при наполяганні фракції "Народний фронт" я готова ці правки винести на голосування залу, враховуючи позицію комітету їх не підтримувати. Пані Оля, ми будемо іти по правкам, але по завершенню обговорення ви можете звернутись до мене, щоб повернутись до тої чи іншої правки, якщо вона розбалансовує закон. І ви, будь ласка, як голова комітету коригуйте, по яких правках є важливо, щоб до них ми повернулись,

Колеги, 20-а, Сисоєнко. Не наполягає. 22-а, Яриніч. Не наполягає. 25-а. Івченко, будь ласка. я хочу висловити стурбованість від медиків, які написали листи на Президента, які написали лист, Андрій Володимирович, на вас як на Голову Верховної Ради, на Кабінет Міністрів. Вони зокрема говорять, що запровадження автономії закладів за умови скасування нормативів чисельності та норм навантаження на медперсонал, відсутності мінімальних гарантій по оплаті праці з розширенням повноважень керівників при прийнятті рішень поставить в кабальну в кабальну залежність медиків, як керівників закладів, так і фінансування. Вони також дають своє обґрунтування щодо недоліків даного законопроекту і говорять, що основним і суттєвим недоліком є відсутність гарантії щодо реалізації права саме малозабезпечених під час отримання вторинної та третинної медичної допомоги в умовах повної або часткової їх оплати за рахунок застрахованих осіб. Я також, знаєте, скажу вам таку річ, що профспілки,

але я просив би, щоб ми розуміли, що перш за все в цих закладах працюють люди. Вони зараз дивляться телебачення, це сотні тисяч медичних працівників, вони мають перш за все чітко розуміти, як вони будуть працювати, чи будуть вони залежні, як будуть надаватися послуги, і, головне, споживач, які він буде отримувати послуги, які платні безпосередньо, які безкоштовні, на якому етапі Дякую, Андрій Володимирович. Тому ми просимо дану правку поставити на підтвердження і провалити її, не підтримати. Дякую. Шановні колеги, я абсолютно розділяю стурбованість "Батьківщини" майбутнім системи охорони здоров'я. І хочу зазначити, що так як я і сказала, Закон 2309 є лише одним маленьким кроком на шляху реформування системи охорони здоров'я. Цей маленький крок регулює тільки, насправді, роботу медичного закладу, а не процес фінансування чи надання допомоги. Цей процес буде регламентуватися, регулюватись іншим законом, який внесений і зареєстрований в парламент Закон 4456, який чітко захищає права людей на отримання допомоги за оплату за державні кошти. Тому розглядати в цьому законопроекті всю реформу охорони здоров'я фізично неможливо. Вона регулює, господарську надає медичним закладам автономію щодо використання коштів, щодо збільшення або зменшення ліжок, збільшення в тому числі кількості лікарів, якщо в цьому буде потреба. І в цьому законі прописано, прописано захист людей від звільнення… Цей закон не змушує заклади змінювати свій статус, ні, він їх мотивує. А ті заклади, які не схочуть бути мотивованими, вони залишаться і будуть працювати на бюджеті, це буде рішення колективу закладу охорони здоров'я. Це були, ті самі застереження мали ми, коли протягом року сперечалися у комітеті, як краще захистити людей, працівників, і гарантувати, щоб система не розвалилась. Тому в цьому законі ми максимально старалися обійти всі гострі кути. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте, так. Ставиться на підтвердження 25 поправка, яка була комітетом врахована, і комітет просить її підтримати. Так, пані Олю? Я прошу всіх змобілізуватися, і ми переходимо до голосування за 25 правку. Комітет просить її підтримати 25 правку. Я прошу зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Отже, хто підтримує 25 правку, прошу проголосувати, прошу підтримати.

Колеги, ви готові до голосування?

Отже, колеги, прошу змобілізуватись, я прошу підтримати 25 правку, яку комітет підтримав і просить підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати 25 правку.

Я хочу надати відповідь попередньому виступаючому з приводу тих занепокоєнь, які висловлені у зверненнях від медиків. Саме цим законопроектом ми маємо надати адміністративну можливість головним лікарям формувати, в першу чергу, фонд оплати труда. Зараз медичні працівники, які одержують одержують копійки як офіційну заробітну плату, яка сформована кошторисом, має бути змінена на те, що головні лікарі мають бути зацікавлені в тому, щоб залучати найкращих медичних працівників і самостійно формувати їм ті зарплати, за які вони будуть працювати належним чином в тих медичних Тож зараз головні лікарі мають задачу лише втриматися на своїх місцях. З прийняттям цього законопроекту вони мають робити все, щоб їхня медична установа була найкращою, щоб там були найкращі медики із зарплатами, і щоб там було багато пацієнтів, і відповідно від цього буде залежати Відповідно, до медичного закладу будуть формуватися фінансові потоки виключно за кількістю пацієнтів, які туди прийдуть. Тож зміна філософії діяльності головних лікарів лише покращить якість медичного обслуговування для населення нашої держави. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я наголошую: в кінці голова комітету назве до яких правок вона рекомендує повернутися. Але зараз ми йдемо по тих правках, які відхилені. Наступна, 56-а, Яриніч. Не наполягає. І, колеги, таким чином, ми пройшли по тих правках, які були. Будь ласка, Віктор Пинзеник. Шановні колеги, я хотів би, щоб ми повернулися до правки 33-ї. Вона не є така принципова, але я хочу привернути увагу до наступного. Те, що зробив парламент, відхиливши правки 12 і 17, він зберіг головну ідею законопроекту. Я не знаю, можливо, з технічних причин чи з якихось інших причин те, що лікарні стають окремими автономними суб'єктами, ця норма зникла в другому читанні. Коли ми відхили правки, ми відновили цю норму. Таким чином голосування, яке я пропонував, не погіршило закон, воно навпаки відновило ту ідею, яка закладалася в закон – дати автономію нашим медичним закладам. А на підтвердженні правки 33 я не наполягаю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, я прошу усіх зайти в зал, ми завершили обговорення і переходимо до прийняття рішення. Багато місяців комітет проводив роботу по підготовці цього законопроекту. І я прошу всіх згуртовано зараз зайти в зал, щоб ми змогли прийняти рішення по даному закону. Я прошу усіх запросити в зал і голів фракцій, і секретаріат Верховної Ради. Поки заходять депутати, я даю три хвилини, а зараз договорять, голові комітету, щоб вона підсумувала наше обговорення. Прошу заходити в зал.

Пані Оля, будь ласка, підсумуйте. Івченко, одна хвилина. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я хочу сказати, що це комплекс законопроектів, який буде запропонований Верховній Раді щодо реформи медичної галузі, він буде включати десь 5 законопроектів. Інший, наприклад, це державні фінансові гарантії, який заходить в зал або вже зареєстрований; щодо додаткових державних фінансових гарантій надання медичних послуг; щодо Основ законодавства про охорону здоров'я; щодо внесення змін до Бюджетного кодексу щодо первинної медичної допомоги. І коли ми отримуємо листи від медиків, які підписані, від профспілок, безпосередньо ті, які займаються, які працюють в цих закладах, у мене питання, звернення до Президента, до Верховної Ради, у мене питання: хіба неможливо разом з ними сісти – і отримати безпосередньо узгоджений текст і запропонувати депутатам? Ми використовуємо ці листи, де вони повністю говорять про знищення реформи медичної галузі. Ну як можливо працювати, коли ви як комітет говорите одне, а люди, які працюють в цих закладах, говорять інше? Тому ми закликаємо на повторне… Шановні колеги, протягом року Комітет охорони здоров'я працював і з медичною спільнотою, і з профспілками, і з громадськими організаціями, професійно, профільно врахував всі необхідні правки для того, щоб захистити і фахову спільноту і захистити медичні заклади від комерціалізації і приватизації. Ті правки, які зараз були проголосовані, вони зруйнували філософію закону. наприклад, правка 25 зруйнувала наявність громадського контролю, який міг здійснюватися відповідно до цього закону над медичними закладами. Тому мене дуже дивує, що профспілки не звертаються або звертаються й не озвучують свою позицію профільному комітету, але ми їх всі побажання і правки щодо захисту врахували цим законом. Тому я прошу вас поставити даний закон на голосування в чинній редакції з тими правками, які враховані Комітетом охорони здоров'я на голосування.

добре. Увага! Я прошу всіх зараз зайти в зал, у нас виникла ситуація дискусії по закону, який, як говорили на Погоджувальній раді, усі підтримують. Тому давайте, щоб ми зняли напругу, давайте по одній хвилині, всі фракції висловляться, і перейдемо до прийняття рішення. Я почув пропозицію голови комітету, щоб повернутися по тих правках. Я прошу по одній хвилині від кожної фракції висловитися з цього приводу. І міністерство, так. Отже від кого починаємо? Міністерство, будь ласка. Роман Ілик. 10:46:42 ІЛИК Р.Р. Шановний головуючий! Шановні народні депутати! Я хочу сказати про те. що ми поступово цим законопроектом розширюємо повноваження і автономію медичних закладів. Це відкриває можливість отримати іншу якість медичної освіти і іншу якість медичної допомоги для кожного потребуючого в цьому. Саме тими правками, які провалені, відрегульовано закон до тих норм, які дають можливість реально поширити автономію медичного закладу, окрім 25 правки. Тому саме те, що 12 правка, дивіться, в редакції, яка прийнята в першому читанні, визначає, що медичний заклад може мати відокремлене майно, в тому числі кошти, закріплений за ним на праві оперативного управління самостійний баланс, самостійно затверджувати штатний розпис, мати рахунки в установах державних банків та печатки, – вилучено. Вилучено, тому що ця правка врахована.

Ця правка залишається, власне, в цій редакції, яка була прийнята в першому читанні. Тому це дуже важливо. Міністерство охорони здоров'я підтримує в цілому. Це є законопроект, який опрацьовувався практично два роки в комітеті, практично два роки велися дискусії між міністерством і безпосередньо комітетом щодо норм, які є в цьому законопроекті. Зараз він є збалансований, зараз він є абсолютно прийнятний до прийняття. Тому звертаюся до всіх народних депутатів з проханням підтримати цей законопроект в цілому. Дякую. Дякую. Отже, по фракціях. Я ж сказав, що дам. Чого ви кричите? Чому ви кричите? Я ж сказав, що дам. Я питаю, з кого починати. БПП ще не визначились хто. Бурбак, одна хвилина. Від БПП – Яриніч. Будь ласка, Яриніч, потім – Бурбак, по одній хвилині.

я ще раз наполягаю на тому, що ми два роки практично працювали над цим законопроектом. І дійсно в тій сьогодні, в тому вигляді, в якому він виноситься, він вже збалансований абсолютно із всіма фракціями і депутатами максимально, що можна було зробити. Ми зараз ідемо по шляху тому, що ми вилучаємо правки. Правильно – не правильно, але це ще вносить більший дисбаланс в цей законопроект. Так, є речі, за якими стоїть вже розуміння народних депутатів, що це правильно. Тому я прошу поставити на голосування в редакції,

профільного міністерства. Ми почули вчора на уряді, було презентовано чотири законопроекти, які врешті-решт запускають медичну реформу. То, впевнений, що такі важливі законопроекти треба розглядати разом, в один день, коли ми вже говорили, що старт медичної реформи розпочався. Тому що минулого тижня я зустрічався з головними лікарями госпітальних округів Чернівецької області, вони питають: розкажіть, яка буде загалом концепція медичної реформи, що буде на виході. Так, ми сьогодні надаємо більш автономії медичним закладам, але нам треба розказати загалом, як буде виглядати медична сфера в Україні. Тому ми будемо підтримувати. Але хотів би, щоб ми підтримали також правки нашого депутата Тетяни Донець, яка робить запобіжники в тому, щоб не було узурповано права щодо передачі

Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги! Я прошу не відволікати голову комітету. Прохання. Колеги! Колеги! Ну, це зараз треба під стенограму зробити. Оля! Оля! Послухайте, будь ласка. Наша пропозиція фракції. 25 правку, яку наш колега ставив на підтвердження, стосовно громадських рад, залишити в варіанті, як це подали з пропозицією правок. Тобто підтримати громадські ради. 25 правку, як є правки. Друге. Правку 12-у, яку на підтвердження ставив Віктор Михайлович Пинзеник, і те, що підтвердив заступник міністра Ілик, залишити в варіанті першого читання. Тобто ми залишаємо автономізацію, але це є принципово. Але ключова правка – це про платність послуг, 18-а. Наше прохання в 18 правці, щоб Кабінет Міністрів затверджував не лише методику розрахунку, але і перелік платних послуг. І якщо ці три речі враховуються…

і 17 правка, де затверджується не лише методика, а і перелік, ми будемо голосувати за такий варіант. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій, я поставлю пропозицію. Сергій, Сергій! Я поставлю пропозицію повернутись. Голова комітету зачитає редакцію. Ви скажете, чи підтверджено. І тоді ми будемо ставити на голосування. Від "Самопомочі" Сисоєнко, так? Будь ласка, Сисоєнко. Шановні колеги! Перелік платних послуг вже давно визначений постановою Кабінету Міністрів. Те, що зараз пропонується в законопроекті, це те, що методику розрахунку вартості медичних послуг, послуг, за які буде оплачувати держава, за кошти районних бюджетів, міських бюджетів, обласних бюджетів до медичних закладів, де буде обслуговуватись населення, має бути однаково однаково для всієї України. Для кожного медичного закладу має бути однакова вартість медичних послуг. Але це оплата за кошти держави! Перелік платних послуг, які оплачуються зараз з інших джерел фінансування, він вже давно визначений постановою Кабінету Міністрів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. "Опозиційний блок", Шурма, одна хвилина. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні колеги! Оте, що сьогодні в залі твориться, це є наслідком того, що коаліція за два роки не спромоглася затвердити Концепцію стратегії розвитку національної системи охорони здоров'я. Цей законопроект, на сьогоднішній день це є "перша ластівка", яка не змінить кардинально ситуацію, але яка дає можливість розвиватись системі охорони здоров'я. Ми бачимо, сьогодні немає концепції, немає коаліції, немає міністра. Але сьогодні, я переконаний, проблема охорони здоров'я здатна об'єднати політичні еліти. поправка "Опозиційного блоку", те, що найбільше хвилює людей. Ці заклади не мають права бути приватизовані! І після того, як зміниться форма власності, не може змінюватися основна функція. Для цих людей це повинно бути зрозумілим. У будівлі поліклініки, лікарні не може бути цеху, фабрики або офісу. Цей законопроект на сьогоднішній день необхідно підтримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сергій Мельничук, одна хвилина.

відпрацьовувався майже два роки, даже більше двох років. Він погоджений з Міністерством охорони здоров'я, з комітетом, з громадськістю, його підтримує більше 80 тисяч працівників, які входять до Національної медичної палати України, це спеціалісти, які також допомагали створювати цей законопроект. те, що колеги намагаються зараз внести ті правки, які будуть виписані в інших законопроектах, вони далі будуть, не потрібно змішувати, ми просто провалимо законопроект. Давайте приймемо зараз те, що є, а в інших, подальших законопроектах будемо виписувати вже послідуючі дії, послідуючі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Кириченко, одна хвилина. І потім Шипко, одна хвилина. Радикальна партія буде підтримувати цей законопроект. Тут є сакраментальна фраза: "Казнить нельзя помиловать". В данном случае не йде мова ні мова ні про які платні послуги, вводиться нова одиниця дискретності – медична послуга, це є одиниця міжбюджетних відносин. Ми маємо почати рахувати кошти, які ми витрачаємо на нашу медицину. Державні чи комунальні заклади і зараз мають можливість змінити форму господарювання між бюджетною установою та казенним підприємством. Але приведені послуги, вони ще будуть мати рацію, вони зможуть надавати послуги населенню і отримувати за це кошти. Після цього вони мають право витрачати кошти кошти на свій розсуд, це буде їх стимулювати заробляти, надавати найкращі послуги. Просимо підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Андрій Шипко, одна хвилина. І Корчинська, і після того голова комітету підсумує. Будь ласка, Шипко. Шановні колеги, я прошу підтримати даний законопроект. По-перше, він відпрацьовувався біля двох років в комітеті. Ми прислуховувались до громадських організацій, до до фахівців в галузі охорони здоров'я. Ми спілкувалися з людьми. Ми розуміємо, що ніяка реформа не буде рухатись, якщо не буде автономії медичних закладів. Давайте надамо нашим закладам таку можливість, яку мають клініки, європейські клініки, які мають можливість… Ми не можемо з бюджету тільки фінансувати ці заклади, ви розумієте, що зараз немає ніякої реформи, людям медицина не доступна. перший вклад, який ми робимо, перший маленький крок вперед, бо ми поповнюємо бюджети медичних закладів, вони мають більше можливостей. І всі лікарі, і всі колективи просили мене особисто підтримати даний законопроект. Колеги, я прошу згуртуватися і підтримати даний законопроект. Дякую вам. Колеги, я вас прошу, виступаючи, наголошувати як нам діяти в цій ситуації, яка склалась. Зараз два останніх виступи від комітету. І головне, радьте, як нам бути з тими правками. Оксана Корчинська, хвилина. Потім – Мусій, хвилина. Колеги, цей закон треба підтримати, тому що це перша цегла в реальних змінах системи охорони здоров'я. Це перша цеглинка, вона принципова. Особливо зараз треба підтримати 25 статтю, тому що, коли колега з "Батьківщини" поставив її на підтвердження, він зруйнував повний громадський контроль над медичними закладами. Ця стаття якраз говорила про те, що всі медичні заклади повинні мати або спостережні, або опікунські ради. Це єдина можливість громадського контролю. Тому цю статтю треба проголосувати принципово. Після того голосуємо. Прошу всіх зайти робочі місця. ті правки, які запропонував комітет і саме в редакції комітету. Два роки комітет узгоджував все між всіма фракціями, в тому числі із Міністерством охорони здоров'я. Це, по суті, єдиний законопроект, який є цілісний і комплексний, і перший узгоджений практично з всіма. Ці правки, які поставлені на підтвердження, вони зруйнують смисл автономізації закладів охорони здоров'я. Саме тому я прошу дуже і наполягаю поставити на голосування в редакції комітету, і ці правки, які були відхилені, їх підтвердити обов'язково,тому що він не буде мати смислу ніякого в прийнятті, якщо ми відхилимо три вказані правки. Вони вписуються повністю в концепцію побудови нової системи охорони здоров'я, запропонованої комітетом. Є законопроект 4456, де враховані правки від "Народного фронту", пані Донець, де враховані застереження "Батьківщини". Існує він, узгоджений комітетом, Дякую. Пані Олю, я дуже вас прошу зараз за результатами обговорення порекомендувати зараз, як нам переходити до рішення, до яких правок повертатись і які правки корегувати. Будь ласка, три хвилини, Богомолець. Після того переходимо до прийняття рішення. Будь ласка. Шановні колеги, я дуже дякую вам за таке активне обговорення цього надважливого законопроекту. Хочу сказати, що зараз охорона здоров'я і Україна живуть в різних системах координат. Система охорони здоров'я живе в радянській моделі і економіці, де держава не вміє рахувати гроші, а Україна живе в капіталістичній моделі і економіці, де рахуються кошти. Цим законом ми хочемо змусити Кабінет Міністрів, виконавчу владу, почати рахувати, а скільки коштує державі надання медичних послуг населенню і оплачувати ці якісні послуги відповідно до європейських стандартів і європейських протоколів. Я хочу підтримати ті зауваження і правки, які були надані паном Соболєвим, "Батьківщина". І зараз прошу вас повернутися до голосування

має затверджуватися Кабміном. В законі прописано, що модель розрахунку собівартості розраховується Кабміном, відповідно, за логікою, і перелік послуг затверджується Кабміном, хоча мені би особисто хотілось, щоб цей перелік послуг затверджувала Верховна Рада, бо я вважаю, що це буде більш врівноважено. Але я готова підтримати правку пана Соболєва, і прошу 17-у поставити на підтвердження, а 12-у правку підтвердити в першому читанні, 25-у – у другому читанні. Тому прошу пана Парубія повернутися зараз до голосування по 25 правці. Прошу голосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, ще, будь ласка, 30 секунд, Сисоєнко. 30 секунд, Сисоєнко, будь ласка. Шановні колеги, я дуже прошу, щоб нарешті парламент восьмого скликання прийняв перший фундаментальний закон про зміну принципів фінансування охорони здоров'я, щоб ми почали оплачувати саме за медичну послугу для пацієнта, який звертається в медичний заклад. Цим законопроектом повністю пряма заборона приватизації державних і комунальних лікарень, цим законопроектом створено спостережні ради, які будуть контролювати активність і свободу дій, адміністративну і фінансову, головних лікарів. Тож нарешті давайте змінимо принцип фінансування і запровадимо оплату за медичні послуги, що чітко виписано цим законопроектом. То ж я хочу ще раз звернути увагу на те, що незалежно від тих політичних сил, які кожен з нас представляє у парламенті, давайте нарешті дамо шанс нашій медицині змінитися і запровадити державні неприбуткові, некомерційні підприємства замість бюджетних медичних установ, такими, як вони є сьогодні. Дякую, колеги, обговорення завершено. Вибачте, я всім дав слово по багато раз. Ні! Обговорення завершено, колеги. Ми переходимо до прийняття рішення. Отже, за пропозиціє голови комітету я ставлю пропозицію повернутися до правки 25-ї. Я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. Я прошу підтримати пропозицію комітету повернутися до правки 25-ї. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу підтримати. 11:04:43 За-240 Повернулися. І тепер прошу підтвердити правку 25. Прошу проголосувати, прошу підтвердити 25 правку і підтримати комітет. Голосуємо, колеги.

17 правці... По 17 правці була поправка, яку комітет готовий врахувати, прошу повернутися, проголосувати за повернення до 17 правки. Прошу проголосувати, колеги, прошу підтримати. Повернення до 17 правки прошу проголосувати. Прошу проголосувати, підтримати комітет. За-241 Пані Оля, будь ласка, зачитайте під стенограму як має звучати 17 правка, щоб ми за неї могли проголосувати за підтвердження. Будь ласка, пані Оля. 11:05:46 БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Так. Я прошу, перше, врахувати, що в мене не працює система для голосування. Я не можу свій голос віддати, мене не світиться. Тому 17 правку прошу... прошу врахувати в редакції, озвученій паном Соболєвим, з тим, що перелік послуг затверджується Кабміном. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, я ставлю на підтвердження правку 17 з поправкою, яку озвучив під стенограму Сергій Соболєв. Через кому поправка Соболєва, через кому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, голосуємо,ю прошу підтримати в цій редакції, яка була озвучена, прошу підтримати. Я після цього дам. Добре, колеги, зупиняємося. Пане Віктор, будь ласка, одну хвилину. я б так наполегливо не наполягав на тому. Я не хочу, щоб виник конфлікт по 17 правці, бо ми частину врахували голосуванням. Сергій Соболєв запропонував іншу норму. Тому я хочу, і така позиція і залу, і комітету, щоб ми підтримали тільки те уточнення, яке запропонував Сергій Соболєв, не рухаючи те, що ми вже проголосували. І в такій редакції я прошу підтримати закон. Тому я прошу, щоб голова комітету це чітко озвучила і сказала. Будь ласка. 11:07:22 БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Шановні колеги, прошу врахувати зараз при голосуванні пропозицію пана Пинзеника в повному обсязі. Тобто ми голосуємо за правку з додаванням пропозицій пана Соболєва через кому. Колеги, давайте я попробую сформулювати це правильно. Будь ласка, уважно слухайте. Колеги, була правка в цілому, яка не була підтримана. Є правка зараз Сергія Соболєва. Треба просто правильно сформулювати. Пане Віктор, допоможіть мені правильно сформулювати, що ми ставимо на голосування. Ні-ні, підійдіть до мене, пане Віктор. Не так, до мене підійдіть, підійдіть до мене і поможіть мені.

Я ставлю на голосування уточнення до 17 правки Сергія Соболєва. Так буде правильно? Уточнення до 17 правки Сергія Соболєва. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуєм.

За-243 Колеги, ми можемо переходити в цілому? І я ставлю на голосування після довгого і важкого обговорення проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я (2309а) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Колеги, ми провели велике і важке обговорення. Тепер давайте гуртом підтримаємо закон. Голосуєм 2309а-депутатський у другому читанні та в цілому. Прошу підтримати. З техніко-юридичними правками. Де доопрацьований. 2309а-д доопрацьований. За-280 Закон прийнятий. Вітаю комітет. Будь ласка, 30 секунд Олі Богомолець. І, колеги, я прошу зараз не виходити… Оля, почекайте. Оля! Колеги, я дуже прошу, поки всі на місцях… Колеги! Я прошу лишатися в залі, не виходити з залу. Я прошу зараз підтримати пропозицію, щоб ми працювали без перерви 12.00-12:30. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Зараз у нас буде законопроект, у якому під тисячу правок. Під тисячу правок, колеги. я прошу підтримати пропозицію сьогодні працювати без перерви 12.00-12:30. Колеги, підтримуєте? Колеги, підтримуєте? "Батьківщина"! БПП! Прошу проголосувати. Прошу підтримати працювати без перерви 12.00-12.30. Голосуємо, колеги. Покажемо, що український парламент здатен працювати дуже ефективно. Прошу проголосувати. Голосуємо.

Колеги, я ще раз поставлю. Прошу по фракціях показати. "Блок Петра Порошенка" – 83, "Народний фронт" – 53, "Опозиційний блок" – 3, "Самопоміч" – 4, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" "Воля народу" – 8, "Партія "Відродження" – 1. Колеги, ми зараз входимо в законопроект, де є тисяча правок. Як ми його перервемо на перерву, банально технічно? Я прошу ще раз, колеги, змобілізуватися і підтримати працювати без перерви 12:00-12:30. Я прошу підтримати всіх колег і голови комітеті прошу мені допомогти з підтримкою в залі, це була ваша ініціатива. Прошу підтримати роботу без перерви в 12:00-12:30. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Будь ласка, підтримайте. Голосуємо. Ми не встигнем дійти до всіх законопроектів, до речі, якщо не підтримаємо. Колеги, я пояснюю одну просту логіку. Будь ласка, у нас є законопроекти, які стоять у другій половині дня. Ми до них просто не дойдемо, ми до них просто не встигнемо дійти, якщо будемо працювати повноцінно. Це не політичне питання, це питання ефективності нашої роботи. Я востаннє втретє поставлю. Я прошу зараз підтримати цю пропозицію, бо тоді просто ми не дійдемо до законопроектів, які є в другій половині дня. Це і молоді і спорту, це і внутрішньо переселені, це і питання Южаніної – зміни до Митного кодексу. Я прошу змобілізуватись. І я востаннє ставлю на голосування з надією, що всі підтримають. Прошу підтримати роботу без перерви в 12-12:30. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги.

Колеги, я востаннє поставлю, ще раз поставлю. Колеги, до мене потім будуть бігати голови комітетів і говорять: "Ми не встигаємо закони розглядати". Я буду такий самий непохитний, як і ви зараз непохитні, такий самий буду непохитний. А буде необхідність, підемо по повній процедурі. Не хочете ефективну роботу парламенту, буде вам робота така парламенту, що до законопроектів ми не будемо доходити. Я прошу змобілізуватись. Я ще раз поставлю на голосування. Ми минулого четверга пішли цією ініціативою, і ми змогли прийняти 18 законів в цілому, 18 законів. Всі ініціативи були прийняті. Колеги, я прошу зараз ще раз зайняти робочі місця і підтримати. Я по голосуванню. Колеги, я прошу проголосувати за роботу в 12-12.30. Артур Герасимов! Будь ласка, я ще раз ставлю на голосування, робота без перерви 12-12:30. Прошу проголосувати. І прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати.

Переходимо до наступного питання порядку денного. Це є проект Закону про ринок електричної енергії. Правки складаються аж з двох частин. І очевидно це буде складна робота. Але тим не менше, колеги, ми переходимо до його розгляду, до проекту Закону про ринок електричної енергії України (номер 4493). І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Підлісецького Лева Теофіловича. Будь ласка, Лев Теофілович. Шановні народні депутати! У Комітеті з паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики, ядерної безпеки опрацьовані пропозиції та правки до другого читання до Закону про ринок електричної енергії (номер 4493), який був прийнятий в першому читанні 22 вересня Загалом подано 1182 пропозиції і правки, з яких враховано – 429, враховано частково – 68, враховано редакційно – 117 і відхилено комітетом – 467. До законопроекту подавалися правки 30-ма народними депутатами. Зразу хотів би сказати, щоби не виникало питань залу, оскільки багато на це зверталося уваги, було ряд правок Дані правки були відхилені і відкликані автором законопроекту, оскільки даний блок питань буде вирішуватись в комплексі з блоком питань, які стосуються поводження зі сміттям. І це є зовсім інша сфера діяльності. Тому даний правок немає в даному законопроекті. Я би хотів сказати в двох словах про важливість даного закону. Електроенергія, це є товар, як будь-який товар, який вимагає, який продається на відкритому ринку. Тому нам треба зрозуміти це і зробити всі можливості для того, щоб товар міг торгуватися. Товар, який має свого виробника, свого постачальника і свого споживача. І він був на рівні з іншими, іншою товарною продукцією. ринкові відносини між всіма учасникам ринку, починаючи від виробництва, закінчуючи споживачем. І споживач стає, дістає право на, дістає дістає право суб'єкта ринку. Оскільки на сьогоднішній день ми знаємо ситуацію, коли споживач може отримати лише те, що йому поставляє один постачальник, обленерго. І ця ціна визначається абсолютно на непрозорих, в

законопроект є дуже великий, комплексний і він складається, і до нього подано майже тисяча двісті правок, дуже багато комітет зробив роботи для того, щоб збалансувати законопроект і він був комплексний. І була одна філософія… Скільки, може, більше дати? Достатньо, так? Хвилину додайте, будь ласка. ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Тому я дуже прошу кожного народного депутата перед тим, як ставити на голосування, особливо враховані правки комітетом, подумати двічі, чи ми не зламаємо філософію того законопроект, оскільки попередній розгляд законопроекту по медичній галузі показав нам необхідність переглядати вже наше голосування по підтвердженню правок. Я би просив, щоб ми не ламали законопроект, бо він іде дуже складний і дуже комплексний, а пройшли по ньому достойно і отримали якісний результат. Разом з тим, я наголошую, що даний законопроект зменшує можливість і функції регулятора, він дає можливість створювати економічно обґрунтовані ринкові ціни на електроенергію, залишаючи максимально мінімальні чи регульованих діянь НКРЕКП, де у повноваженнях регулятора залишиться лише регулювання діяльності природних монополій, а це є система передачі і система розподілу електроенергії, тобто власників мереж. Все решта буде ринкове, як ринкова ціна на електроенергію, так і на інші послуги. Тому я пропоную перейти на розгляд до другого читання… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я хотів би наголосити, що до мене перед розглядом цього питання надійшло дві заяви на перерву. Я їх надам одразу після розгляду цього питання по тих двох заявах. Зараз ми переходимо до правок. Прошу авторів правок приготуватись до активної дієвої роботи. Будь ласка, пані Ірина, Дякую. Шановні колеги, враховуючи, що ми маємо більше тисячі правок, я дуже прошу конструктивної роботи. Отже, 1 поправка Одарченка. Наполягаєте, пане Одарченко? Не наполягає. Поправка номер 5, Мартовицький. Наполягаєте?

Доброго дня, шановні колеги, шановні глядачі. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Я попрошу шановну пані віце-спікера 12-а, 13-а і 14-а правки, вони ідуть одночасно, дати мені 3 хвилини і потім, щоб відразу поставити всі три правки на голосування, щоб не Чого стосуються мої правки. Мої правки стосуються підтримки "зеленої" енергетики. По-перше, хочу подякувати авторів законопроекту і ту робочу групу, яка складається з професіоналів і з експертів, за ту роботу, яку вони провели, ми бачили це. Однак, я не можу сказати, що цей закон відверто враховує інтереси саме "зеленої" генерації. Що пропонується 12-ю, 13-ю та 14 правкою. Вони стосуються так званої, так званого питання небалансу. Що таке небаланс? Це дозволене відхилення або tolerance matching від фактичних обсягів відпуску електричної енергії від ВДЕ із добового графіку відпуску електричної енергії. Тобто, якщо ти неправильно спланував свою активність із-за того, що в тебе немає взагалі метереостанцій, в нас вітри, наприклад, для вітрової енергетики, вони дують… Немає такої норми, щоб ще додати 3 хвилини до всіх правок. Ми почули про те, що ви наполягаєте на голосуванні 12-ї, потім 13-ї і 14 правки. До речі, це є, ще отут у вас співавтори, тому я просто по порядку їх буду ставити. Шановні колеги, просить авторський колектив підтримати правку номер 12 про "зелену" енергетику. Хто – за, прошу голосувати. Правка не набирає, 80, необхідної кількості голосів. 13 правка наступна, ставимо на голосування. Так, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, ще хвилину Рябчину. Так ось, що стосується небалансів. В країнах ЄС використовують різні моделі відповідальності за небаланс, починаючи з повної її відсутності (Франція, Португалія, Ірландія, Латвія), та, закінчуючи дозволеним відхиленням на рівні до 50 відсотків в залежності від потужності виробника та типу генерації (в Італії, Бельгії, Угорщині та Іспанії). В нас зробили це… Тобто якщо ти не зміг спланувати більш ніж 10 відсотків, то ти платиш штраф. Цей штраф ще не визначений, ми не знаємо, який це буде. І, на думку, ринку "зеленої" генерації це уповільнить розвиток цієї генерації. Вона зараз складається лише тільки чуть більше ніж 1 До 2020 року Україна визначила, що вона буде мати 11. Коли в тебе немає, дуже багато невизначеностей, ще є війна у нас на сході, ще є у нас анексований Крим, окупований Донбас, люди сюди, інвестори, не йдуть. А це створення робочих "зелених" місць, це інвестиції, "зелений сектор" – це єдиний у світі, який розвивається попри будь-яку кризу. І ми зараз цими речами, ми що робимо? Ми не допомагаємо розвитку цьому ринку, а вводимо додаткові бар'єри. Тому я прошу підтримати… Я ставлю на голосування поправку номер 13, яку подали народні депутати Рябчин, Войціцька і Кацер-Бучковська. Прошу голосувати хто –

Тому є ще питання того, що були дискусії, щоб корегувати прогнози за три години до початку вироботки для того, щоб вони могли корегувати ці речі. На жаль, ці правки були відхилені, і цей комплекс правок 12-а,13-а,14-а – це так звані про створення окремих підгруп балансуючих "зелених", щоб вони могли балансувати виробництво енергії в межах групи, і таким чином нести менші обсяги відповідальності за небаланси. Однак, на жаль, це не було підтримано і , дійсно, ті речі, які зараз у цьому законопроекті, вони не допомагають розвиватися ринку "зеленої" енергії. Я не кажу про "зелений" тариф, тому що це зовсім інші речі. Ми не торкаємося

Поправка номер 14, голосуємо. За-88 Не проходить вона. Поправка номер 17 народного депутата Мартовицького. Не наполягає. Поправка 19, Сажко. Не наполягає. Поправка 20, Підлісецький. Не наполягає. Поправка номер 28, Іоффе. Не наполягає. Поправка 29, Мартиновський. Не наполягає. Поправка 30, Гуляєв. Не наполягає. Поправка номер 40, Мартовицький. Не наполягає. Поправка номер 41, Сажко. Не наполягає. Поправка номер 44, Сажко. Не наполягає.

Одарченко, 74-а. Не наполягає. Дякую, пане Одарченко. 81-а, Підлісецький. Не наполягає. Сажко, 82-а. Не наполягає. Іоффе, 83-я. Не наполягає. Сажко, 85-а. Не наполягає. Мартовицький, 87-а. Не наполягає. Мартовицький, 90-а. Не наполягає. Одарченко, 95-а. Не наполягає. Сажко, 96-а. не наполягає. Мартовицький, 99-а. Не наполягає. Сажко, 100-а. Не наполягає. Писаренко, 103-я. Не наполягає.

не слідкує за світовими трендами. Подивіться, будь ласка, на субсидії. І це – пріоритети, які чітко демонструють цифри. Наприклад, у 2015 році з бюджету було виділено 134 мільярди гривень державної підтримки на викопне паливо, і лише 6,1 відсоток підтримки видає, це становить близько чотири тисячні від зазначеної суми. Те ж саме і стосується енергоефективності. В держбюджеті на 2017 рік передбачено 50 мільярдів гривень житлових субсидій комунальних а на заходи з енергоефективності та скорочення споживання – лише 800 мільйонів, тобто менше 2 відсотків. Ця ж сама логіка і в цьому законі – не підтримувати нову генерацію, не підтримувати розвиток і низьковуглецевих технологій, а підтримувати ту генерацію і консервувати той стан речей, який є зараз в нашій енергетиці, розвивати атомну генерацію, розвивати тільки викопне паливо, вугільне паливо, не розвивати відновлювальні джерела енергії. Я вважаю, що це неправильно і прошу проголосувати за мою правку. Будь ласка, за наполяганням народного депутата Рябчина, 105 поправка голосується. Олексій, але, якщо є можливість, щоб ви в 30 секунд вкладалися – будемо вдячні, тому що не проголосували за продовження робочого дня. За-77 Не проходить ваша поправка. Ідемо далі. 108-а, Мартовицький. Не наполягає. 110-а, Сажко. Не наполягає.

117 поправка Підлісецького, вона врахована. Вимагають... Олексію, Олексій Підлісецький. Пані Оксана. Я до Олексія зараз звертаюсь. Олексію Підлісецький, ставлять на підтвердження вашу 117 поправку. Я зараз даю 30 секунд Івченко і потім вам – для пояснення. Будь ласка, пане Івченко. Пані Ірина, я прошу (Вадим Івченко, фракція "Батьківщина") не порушувати Регламент. Я маю хвилину. Дякую. По-перше, колеги, ми стали свідками того, що призвело після прийняття Закону про ринок природнього газу ціни піднялися в чотири рази, а проблеми залишилися ті ж самі. Ми вже стали свідками свавілля безпосередньо підняття тарифів або до підключення до електричних мереж. яке сьогодні робиться рішенням НКРЕКП. Такий фундаментальний Закон про ринок електричної енергії має вирішувати чотири основні задачі. Має бути чітко сформована мета законопроекту, чітко описана модель функціонування ринку електричної енергії, має бути чітко визначено коло осіб ринку, їх функції, права, обов'язки і взаємовідносини. Має бути чітко описаний механізм впровадження закону і переходу від нинішніх умов до ринкових. Запропонований законопроект вищесказаної задачі не вирішує. Тому я прошу дану правку поставити на підтвердження – і її не підтримати. Дякую.

ласка, мікрофон пану Підлісецькому. врегульовує дуже багато питань, що стосується підключення до мереж. Відповідно там є в глосарії визначення і лінійної частини приєднання, і ставки плати за лінійну частину, і стандартне приєднання, формулювання, що це таке є, і визначення першого, другого ступеня стандартного приєднання, ставка плати за стандартне приєднання, ставка плати за нестандартне, тип електроустановок. Тобто величезний комплекс питань. Я щось не розумію логіки поставити на підтвердження правку, яка абсолютно виб'є законопроект, ну, з здорового глузду. Або це є спеціально, навмисно, щоб закон завалити – і я сподіваюся, що представники "Батьківщини" того не будуть робити, або ми будемо працювати нормально. Я вважаю, що підтверджувати цю правку однозначно потрібно, а ставити її на підтвердження – це є злочин, я відверто кажу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, от я хочу нагадати, що ми, коли попередній законопроект голосували, так само на підтвердження ставилася поправка 25, яку потім навіть та фракція, яка її ставила на підтвердження, проголосувала повернути назад. Може, зараз… Ну, як головуюча просто. Ви наполягаєте на тому, щоб ми зараз закон просто переформатували і цю правку вирізали. Але, наскільки я розумію, потім комітет буде наполягати на поверненні цієї правки. На вимогу представника "Батьківщини" ми ставимо зараз на підтвердження поправку номер 117. Комітет просить підтримати. Я прошу, будь ласка, проголосувати, колеги, визначитися в залі.

Дякую.

178-а. Дубінін. Не наполягає. 182-а. Мартовицький. Не наполягає. 183-а. Мартовицький. Не наполягає. 184-а. Сажко. Не наполягає.

221-а, Підлісецький. Не наполягає. 225-а, Мартовицький. Не наполягає. 226-а, Сажко. Не наполягає. 227-а, Мартовицький. Не наполягає. 228-а, Сажко. Не наполягає. Так, рухаємося далі. 233-я, Сажко. Не наполягає. 234-а, Пинзеник Віктор Михайлович. Не наполягає. 239-а. Не наполягає Пинзеник Віктор Михайлович. 243-я, Сажко. Не наполягає. 244-а, Мартовицький. Не наполягає. 245-а, Сажко. Не наполягає. 248-а, Підлісецький. Не наполягає. 249-а, Мартовицький. Не наполягає.

Це не Віктора Михайловича. Павло теж не наполягає. Віктор Михайлович, вибачте, що я вам приписала чотири чужих поправок. Але ви чесно сказали, що не наполягаєте.

332-а, Одарченко. Не наполягає. 333-а, Сажко. Не наполягає. 334-а, Сажко. Не наполягає. 335-а, Підлісецький. Вона врахована. 336-а, Сажко. Не наполягає. 337-а, Продан. Будь ласка, мікрофон. Вона вимагає поставити на підтвердження. Пане Підлісецький, ви фіксуйте, будь ласка, всі поправки які на підтвердження ставляться. Будь ласка, мікрофон Продан. Позиція комітету. Будь ласка.

що учасники ринку електроенергії повинні планувати і вживати заходів відповідно до правил безпеки постачання електричної енергії, зазначені у цій статі, та нести відповідальність за безпеку постачання електричної енергії в межах своєї діяльності. ці моменти регулюються в багатьох інших місцях, тому було недоцільно дублювати, і була врахована правка депутата Сажка щодо вилучення того. Тому комітет прийняв, прийняв рішення вилучити. Але я думаю, ми можемо поставити на голосування. Як прийме зала. Тобто комітет по суті не заперечує. Добре. Шановні колеги! Визначаємося, будь ласка. Ми ставимо на підтвердження поправку 337. Прошу голосувати. Далі рухаємося. 79, не підтверджена поправка. 342-а, Сажко не наполягає. 343-я, Сажко не наполягає. 345-а, Мартовицький не наполягає. 346-а, Сажко не наполягає. 347-а. Будь ласка, мікрофон пані Продан. Вона наполягає на підтвердженні. Шановний пане Леве, шановні колеги! Поправка 347 і 348, вони мають однаковий зміст. І обидві ці поправки передбачають в статті 17 "Операційна безпека постачання" те, що технічний резерв пропускної спроможності оператори ринку повинні будуть забезпечити виключно при міждержавних електричних мережах, в міждержавних технічний резерв треба забезпечувати в усіх мережах. Тому я прошу поставити на підтвердження і все-таки в законі визначити обов'язок забезпечувати технічний резерв пропускної спроможності для всіх мереж. Дякую. Дякую. Будь ласка, комітет буде коментувати чи ставимо на підтвердження? Лев, ви будете коментувати? Будь ласка, Підлісецькому мікрофон. Я почула, Оксано. Насправді технічний резерв власне стосується міжнародних ліній. І відповідно підтримання, підтримання спроможності держави експортувати

Колеги, я по черзі буду ставити на вимогу підтвердження 347 зараз правку, потім – 348-у. Комітет просить підтримати. Будь ласка, голосуємо, 347-а. 102 голоси. Не підтримана. І 348-а, будь ласка.

94 народних депутати. Не підтримана. Ідемо далі. 362-а, Мартовицький. Не наполягає. 363-я, Мартовицький. Не наполягає. 364-а, Мартовицький. Не наполягає. 365-а, Оксана Продан. Будь ласка. І насправді вони значно розширюють, з одного боку, повноваження регулятора в частині приєднання до електричних мереж, з іншого боку, частково врегульовують відносини по приєднанню. Як на мене, то забагато розширень повноважень регулятора. Я би просила поставити на підтвердження 365, 366 я хочу просто почути зараз відповідь пане Лева, чи варто ставити, чи ні? Тому що вони двозначні ці поправки, з одного боку, кращі, з іншого боку, гірші. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, мікрофон Підлісецькому увімкніть. ця правка стосується статті 21, а саме: приєднання електроустановок до електричних мереж. Вона є дуже комплексна, у мене тут зазначено, що врахована частково. Насправді, у нас при розгляді даного законопроекту дуже багато дискусій було, як ідеально і

В кінцевому випадку дуже багато повноважень покладається на НКРЕКП, оскільки це є регулятор, який визначає і пропонує методику підключення. І в ньому визначається порядок і сама формула розрахунку. Але в даному законопроекті передбачена філософія даного питання, передбачено, що в нас є стандартне підключення, яке на сьогоднішній день, є нестандартне підключення, яке складається з двох ставок: ставка за… Шановні колеги, ставимо на підтвердження 365 правку і потім 366-у. Просите закінчити? Будь ласка, ще 30 секунд дайте представнику комітету. Я би все-таки просив не ставити… Тобто, якщо ставити на підтвердження, то треба її підтримувати, оскільки це ціла стаття, вона випаде, там треба повністю перепрописувати нову статтю або виносити це в окремий закон. Це є категорично недопустимо. Тому прошу зняти свою пропозицію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, дуже ґрунтовне роз'яснення поступило від представника профільного комітету і пані Продан знімає з голосування ці поправки. Ми рухаємося далі. А "Батьківщина" наполягає, щоб ставити обидві на підтвердження. В нас повторюється історія з 25 статтею попереднього закону. Я ставлю 365 правку на прохання "Батьківщини", представників, народного депутата Івченка на підтвердження. Будь ласка, голосуємо. Шановні колеги, комітет дуже просить проголосувати "за", Оксана Продан теж почула роз'яснення. Воно не допоможе от, повірте мені. Голосуємо, а потім будемо приймати рішення. Голосуємо. Ну, просто зараз ви знову выхолащиваете закон.

368-а, Рябчин. Будь ласка, мікрофон.

вартість підключення зросла в рази. Люди, коли здають новобудову будуть платити по 50-60 тисяч гривень більше. Відновлювальні джерела енергії – це взагалі штучний бар'єр для того, щоб вони розвивалися. Мало того, що вони небаланси ввели їм ганебні, так ще й з цими речами, це вже робить регулятор. І я не можу зрозуміти, чому ми не можемо врегулювати ці питання і взагалі відмінити це підключення або зробити його наскільки доступним по собівартості, не для того, щоб для цього наживалися монополісти. Тому прошу поставити цю поправку на голосування.

І рухаємося далі. 370-а, Підлісецький. Не наполягає.

Тобто у нас не тільки питання з підключенням з вартістю, а ще й питання, що люди, які бажають підключитися, у них є штучні перепони, що вони ще повинні челобітні приходити до регуляторів і до інших електромереж і просити, щоб їх підключили, і вони навіть не знають, коли це буде зроблено. Тому мені взагалі незрозуміло, чому відхилені ці правки, і я прошу їх поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. За наполяганням депутата Рябчина 374 правка на підтвердження. Будь ласка, голосуємо. За-92 Олексію, а от зараз ідуть підряд три ваші поправки: 375-а, 376-а, 377-а. Оксана Продан в своєму виступі об'єднувала це все, можливо, ви, ні, не три хвилини, може, ви зараз про кожну розкажете, ми по черзі поставимо на голосування? Будь ласка, 375 поправка. Мікрофон Рябчина ввімкніть. Дякую. Ці правки визначаються, на основі якого документу здійснюється оцінка вартості під'єднання. Необхідне обрахування плати також за методикою відображено в наступних правках, які редакційно враховані. Тому цю також потрібно врахувати, тому що тут добавляється, що методика буде затверджена відповідним органом. Однак ті методики, які зараз в нас є, я ще раз повторюю для тих, хто нас чує, вони просто руйнують цей ринок і роблять надприбутки для монополістів, неможливо розвивати малому, середньому бізнесу, неможливо розвивати відновлювальні джерела енергії, неможливо людям заселятися в квартири, тому що це здорожує. І оце ми створили такого такого незалежного в лапках регулятора, який нам ставить абонплати, і ми вже чули про це дуже багато речей. Правда, коли Президент України Порошенко сказав призупинити це рішення – це було призупинено. Коли лідери фракцій казали – не призупинили. Коли уряд казав не призупиняти – не робили цього. Коли Президент сказав – це було зроблено. Тому в нас ганьба з цим незалежним регулятором і ганьба із цими правками, що їх просто не врахували. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за пояснення. Колеги, просимо підтримати три правки підряд зараз будемо ставити на голосування Олексія Рябчина, що стосується вдосконалення "зеленої" енергетики. 375-а прошу підтримати. За-87 Будь ласка, 376 поправка Олексія Рябчина, будь ласка, прошу підтримати.

72 депутати. Не проходять вони. 379 поправка, Підлісецький. Не наполягає. 381-а, Олексій Рябчин. Будь ласка, мікрофон. Так, це дуже важлива правка, яка стосується також приєднання. І правкою пропонується мінімізувати особисті контакти замовника з операторами мереж. Це дуже важливо для малих Наприклад, ви забажали встановити в себе малу сонячну станцію на своїй криші, для того щоб генерувати цю енергію, і не монополісти заробляли на вас, а ви заробляли на тому, що ви вироблюєте зелену енергію. Це зроблено в Німеччині, це зроблено у Сполучених Штатах, це зроблено в розвинутих країнах. В нас же розвиваються великі станції. Я не проти великих станцій, великого бізнесу, але я хочу, щоб енергетика належала людям, а не олігархам. І цією нормою ми намагалися зменшити контакти замовника з операторами мереж, однак ця норма не була підтримана. Ми підтримуємо, "Батьківщина", розвиток енергоефективних сіл, щоб села могли опалюватися щепою або пелетами, щоб люди могли створювати енергетичні кооперативи, генерувати електроенергію для себе і не споживати її з ринку. Однак цей закон консервує цей статус, коли монополісти будуть володіти енергією, а не, як у всьому західному

392-а – хтось там… А, пан Матвієнко просить 392-у… А вона відхилена, ця поправка. Будь ласка, Матвієнку ввімкніть мікрофон. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на цю поправку ось з яких міркувань. Я звернувся до пана Домбровського із запитанням, чому ця поправка не врахована. Він мені пояснив, що це – рекомендації Європейського енергетичного співтовариства. Я розумію лібералізм Європи, але ми маємо розуміти реальний стан України. Що означає, коли ми залишимо першу редакцію, перше читання? Це означає ризик виокремплення з енергетичної системи України фрагментів інфраструктури, появи нового регулятора. У нас війна! Ми не знаємо, що буде в Луганську, Донецьку, Криму. Ми отримаємо ще одного нового регулятора. Це не можна допустити. Цю поправку варто проголосувати. Має були мережа, знаходитися у структурі, в одній власності системного національного оператора "Укренерго". І я прошу її проголосувати. Але, пані Ірино, я звертаюсь до вас: проголосувати не зараз, оскільки всі фракції це підтримують, а проголосувати перед тим – зараз люди вже пішли на перерву, Регламент вимагає зараз її проголосувати, але потім за наполяганням представників комітету ми просто до неї повернемося. Добре! Я зафіксувала, 392-а, повернемося перед повним голосуванням. 396-а, Сажко.

432-а, Сажко. Вибачте, Павлов. Не наполягає. 434-а, Мартовицький. Не наполягає. 436-а, Павлов. Не наполягає. 437-а, Сажко. Не наполягає.

Олексій Рябчин, "Батьківщина". Для мене це ключова правка, яку ми подали з моєю колегою Наталею Кацер-Бучковською, з "Народного фронту". Ця правка дозволяє регулятору видавати ліцензії та встановлювати "зелений тариф" на підставі початку будівництва або введення в експлуатацію, тобто ніколи… тобто цей "зелений тариф" зараз після того, як ти повністю побудував і в тебе нема ще гарантій, що в тебе буде він встановлений. Тобто ми намагаємося спростити розвиток "зеленої" генерації і для мене неврахування цієї поправки – взагалі це такий лакмусовий папірець небажання авторів законопроекту розвивати і віддавати пріоритет підтримки "зеленої" генерації і це консервація загального стану, який є у нас в країні. Я сподіваюся, що нова енергетична стратегія до 2035 року змінить цю ситуацію, і тоді ми зможемо повернутися до цих питань. є стратегія "20/20/20", яка каже, що треба збільшити на 20 відсотків ВДЕ, зменшити на 20 відсотків споживання і зменшити викиди парникових газів на 20 відсотків, то у нас такої стратегії нема. І зараз ми бачимо, що у нас є консервація викопного палива. Будь ласка, шановні колеги, поправка 481-а. Голосуємо. Доповідач слідкує за всіма законопроектами… 503-я, не наполягає Мартовицький. 504-а. Не наполягає…

485-у "Батьківщина" вимагає поставити на підтвердження. 485-у, це поправка народного депутата Сажка. Будь ласка, Івченко, мікрофон, і потім Підлісецькому. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я хотів би вам привернути увагу, що дана правка, вона говорить про експорт електроенергії виробниками. Але насправді я хочу сказати, що даним законопроектом ми зберігаємо комунальне енергетичне рабство, безправність споживача і його підпорядкованість безпосередньо учасникам ринку. Закладена в законопроекті модель ринку позбавляє споживача будь-якого права вибору форм і моделі забезпечення себе енергією. Саме забезпечення, а не постачання, і саме енергії, а не лише електроенергії, оскільки розвинуті енергетичні ринки давно не існують в межах комунальних помешкань. Шановні колеги, я прошу поставити правку на підтвердження і провалити її. Дякую. мікрофон. А пан Підлісецький стверджує, що ви зараз взагалі про іншу правку говорите, пан Івченко. Він зараз прокоментує вашу позицію, будь ласка. 485 правка говорить, що виробники мають право здійснювати експорт та імпорт електричної енергії. 485-а правка вона є редакційна. Вона просто, замінити слово "змінювати експорт та імпорт" на змінити слово "здійснення експорту та імпорту". Якщо вас редакційна така… редакція, так хочете щоб звучала, ну я не бачу проблеми. Але воно, мені здається, літературно навіть некоректно. Будь ласка, 485-а поправка ставиться на підтвердження. Це редакційна, технічна правка, але у нас наполягають.

Лев, не відволікайтеся, тому що зараз Оксана Продан на підтвердження ставить 498 поправку. Будь ласка, пані Продан мікрофон. 498і 499 поправки, вони аналогічні за змістом, і вони передбачають вилучення норми про те, що витрати на резервування палива мають відноситися до експлуатаційних витрат. Я впевнена в тому, що збільшувати ті витрати, які має собі відносити оператор до тарифу, можна безмежно, але норма проте, що резервування палива має відноситися до експлуатаційних витрат має залишитися в цьому проекті. Тому я прошу дві поправки

старатися працювати найбільш ефективно і зменшувати свої витрати, щоби бути конкурентним, я думаю, що це навіть не є принципове питання, чи буде він ті чи інші витрати закладати в ціну електроенергії, це вже його справа. Тому, я думаю, що це на рішення залу, ми можем поставити це на підтвердження. Ми врахували ці витрати, оскільки принаймні на два роки, коли буде перехідний період до підготовки, підготовка до введення закону і ринку електроенергії, відповідно ця правка має сенс, але це є на рішення залу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, на вимогу Оксани Продан 498-а на підтвердження. Комітет, ви почули позицію, на розсуд зали виноситься поправка. За-129 І наступна поправка 499 також на підтвердження, на вимогу пані Продан. 128 народних депутатів. Рухаємося далі. 503-я, Мартовицький не наполягає. 504-а, Сажко не наполягає. 505-а, Мартовицький не наполягає. 506-а, Мартовицький не наполягає. 507-а, Сажко не наполягає. 508-а, Сажко не наполягає. 509-а, Сажко не наполягає. 510-а, Сажко не наполягає. Так, 515-а. Сажко не наполягає. 517-а, Сажко не наполягає. 518-а, Сажко не наполягає. 521-а, Гуляєв не наполягає. 522-а, Гуляєв не наполягає. 523-я, Гуляєв не наполягає.

Рухаємося далі. 572-а, Мартовицький. Не наполягає. 573-я, Сажко. Не наполягає. 574-а, Мартовицький. Не наполягає. 575-а, Мартовицький. Не наполягає. 576-а, Сажко. Не наполягає.

це побутовий споживач відрізаний від можливості вибору, оскільки йому надається так звана універсальна послуга, яка є монопольною. Моя правка пропонує закріпити пріоритет прав споживача електричної енергії. Для цього пропоную передбачити, щоб обов'язковою мовою договору постачання електричної енергії були штрафні санкції за односторонню відмову від договору саме постачальника. В той же час, споживач енергії повинен мати право вільно змінити постачальника. Це і є ринкова економіка, коли продавець бореться за покупця. В іншому випадку, ні про який цивілізований ринок не йде мова. Прошу проголосувати за мою правку. Дякуємо за пояснення. Будь ласка, 666-а, ставимо на голосування. За-74 Не підтримана. Будь ласка, 667-а, ставимо на голосування.

Правка 667. Я ще раз хочу повторити, що цей закон створений для монополістів, для створення монополії, роботи монополії чи змови монополії. Моя правка 667 пропонує заборонити односторонню зміну вартості електричної енергії у випадках, якщо ціна була закріплена в договорі. Це допоможе споживачам боротися з монополістом. Якщо ми рухаємося до ринкової економіки, то державне регулювання має зменшуватися, а сторони в господарських відносинах ставати рівними. Якщо в нас енергетичний ринок, то чому на ньому не повинні діяти закону ринку? Я пропоную прийняти цю правку і гарантувати споживачу, що протягом всього року дії договору постачання електричної енергії, її ціна може бути змінена виключно за згодою сторін, підкреслюю, за згодою сторін. Це договірні відносини, які працюють в ринковій економіці. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вже голосували її, 68 голосів вона набрала. І рухаємося далі. 674-а, Сажко. Не наполягає. 679-а, Дубінін. Не наполягає. Одарченко 685-а. Наполягаєте. Будь ласка. 12:14:02 ОДАРЧЕНКО Ю.В. Шановні колеги, закон взагалі нівелює права споживача, він утворює систему жорсткого тиску на споживача і встановлення монопольної ціни. Законопроект передбачає, що постачальник має право в будь-який момент підвищити вартість електричної енергії. Шановні колеги, вдумайтесь, в односторонньому порядку, і нам пояснюють, що це начебто ринок. У споживача в такому випадку є начебто 20 днів для того, щоб або погодитись, або розірвати відносини з постачальником. Через відсутність реальної конкуренції на ринку електричної енергії у більшості випадків споживач буде змушений погодитись, тому маємо вибір без вибору. Це ви нам таке пропонуєте, людям пропонуєте вибір без вибору. Тому пропонуємо, щоб зміна ціни на електричну енергію могла здійснюватися лише в разі згоди сторін, так, як це відбувається в інших галузях економіки. У господарських відносинах сторони мають бути рівними, і неважливо, чи це є продаж хліба, зерна, чи… Будь ласка, ставимо на голосування поправку номер 685 Одарченка. Прошу залу проголосувати – 685-а.

86, рішення не прийняте. Шановні колеги, 12.15, і зараз я оголошую перерву на півгодини. І хочу наголосити особливо авторам тих законів, які стоять о другій годині, що цих півгодини ми втратимо для розгляду законопроектів після обіду в блоці гуманітарної і соціальної політики. Отже, перерва на 30 хвилин. О 12:45 ми продовжимо нашу роботу по правках даного законопроекту.

народному депутату Одарченку. на протязі годин буквально переможемо російську агресію. Але в цьому законі ми навіть ті установи, частини, які будуть купувати електроенергію ставимо в в залежність від монополій. От, дивіться, ринок ринком, але в країні, в якій триває війна, неможливо допускати ситуацію, коли електрична енергія відключається військовим частинам, прикордонним постам, диспетчерським пунктам. Тому я пропоную передбачити, що окремі категорії захищених споживачів взагалі не можуть бути від'єднані від електромережі. З них можна стягувати кошти, але порушувати нормальну роботу життєво важливих для держави об'єктів через несвоєчасну сплату електричної енергії або перевищення лімітів – неможливо. Тому, шановні колеги, депутати від БПП ставили це... цю проблему. Я прошу проголосувати більшість Будь ласка, ставимо на голосування 704 поправку народного депутата Одарченка. За-43 Не набирає необхідної кількості. 709-а, Одарченка. Не наполягає.

Підлісецький. Не наполягає. 718-а, Одарченко. Не наполягає. Далі, будь ласка, з поправками буде працювати і вести засідання пані Сироїд. Будь ласка, пані Оксана. Дякую. Продовжуємо нашу роботу. Розглядаємо далі поправки. 741-а, народний депутат Гуляєв. Не наполягає. 752-а, Гуляєв. Не наполягає. 767-а, Одарченко. 762-а, так? Прошу, народний депутат Івченко. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, от 762-а і 763-я правки – це правки щодо універсальних послуг. Дивіться, що пропонується в даному законопроекті. Пропонується, щоб кінцевий споживач, тобто громадянин України, безальтернативно отримав універсальну послугу безпосередньо від тієї монополії, яка буде поставляти. Це, звичайно, буде вести за собою ризики щодо необґрунтованого, спекулятивного підняття цін, а головне, європейська практика нам говорить про демонополізацію, про демонополізацію щодо виробництва, постачання, а також споживання електричної енергії. Після прийняття третього енергетичного пакету в рамках ЄС компанія не може бути одночасно виробником електроенергії та володіти мережами. Колеги, саме це дозволило нарешті послабити вплив монополістів, а у нас навпаки відбувається монополія в енергетичному ринку, і ці правки, вони повністю руйнують можливість споживача обирати собі постачальника електроенергії. Прошу не підтримувати. Дякую. Ваша пропозиція – на підтвердження? 762-у і 763-ю? Прошу, шановні народні депутати. Прошу, пане Леве, прошу, я насправді не зовсім розумію: ви підтримуєте європейські директиви чи ви проти? Ви говорите за розділення діяльності чи ви проти? Оскільки якщо ви за розділення діяльності і вважаєте це правильно, тоді треба приймати закон, і я думаю, що "Батьківщина" мала би так поступити. А то, що ви говорили, сказали стосовно 762 правки, це… де тут мова про постачальника універсальної послуги. Це є для того, щоби постачати електроенергію незахищеним, малим малим і не побутовим споживачам для того, щоби можна було їм легше допомагати, власне. Тобто це є звичайна європейська практика, коли для населення запроваджуються більш жорсткі критерії до вибору постачальника, коли універсальний… постачальник універсальної послуги – це є такий самий постачальник, як інші постачальники, але з більш жорсткими критеріями. І для того, щоб стати постачальником для населення, ще треба відповідати тим критеріям, виграти в конкурсі, який буде проводити Кабінет Міністрів і затверджувати це, лише тоді буде…

беззахисними, які не зможуть утримувати якісно… якісну послугу для свого власного споживання. Категорично не можна відхиляти ці правки, які підтримані комітетом. Наполягаєте? Прошу, шановні народні депутати, приготуйтеся до голосування. Ставлю на підтвердження поправку номер 762 народного депутата Підлісецького з ініціативи народного депутата Івченка. Прошу голосувати. Комітет пропонує її підтримати.

За-76 Рішення не прийняте. І наступна поправка номер 763. З ініціативи народного депутата Івченка просить поставити на підтвердження. Поправка народного депутата Підлісецького. Прошу підтримати. Комітет просить підтримати.

Наступна поправка номер 767, народний депутат Одарченко. Прошу, включіть мікрофон. Шановні колеги, цей закон, запропонований Кабміном, не вирішує основної проблеми створення конкуренції виробників електричної енергії між собою та побудова можливості впливу споживачів на них. Ви пропонуєте тут закріпити монополію олігархічних структур, які контролюють ринок електроенергії, яка подається на побутові потреби населення. Законопроект передбачає, що постачальник універсальної послуги в одному регіоні може бути лише один, а тому ні про яку конкуренцію, по суті, не може йти мова. Я прошу прибрати ці положення із закону. Якщо ви прагнете ринку, то маєте освоювати хоча б теоретичні можливості для конкуренції. Але ви одночасно закріплюєте монополію обленерго та вилучаєте електропостачання із переліку комунальних послуг. Тобто проста людина повинна буде слідувати ринковим правилам купівлі електрики, але обирати постачальника вона не зможе. Це взагалі шу… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. вибирати будь-якого… Будь-який споживач може вибирати будь-якого постачальника, а постачальник універсальних послуг – це лише є більш кваліфікований і відповідальний, вибраний на конкурсі постачальник, який який зобов'язаний надавати послуги споживачам, побутовим споживачам. Але побутовий споживач може вибирати собі будь-якого іншого постачальника з будь-якого регіону. І лише оця правка, про яку ви говорите, вона, власне, закріплює межі відповідальницькі постачальника універсальних послуг. От вони є в межах тої області, регіону. Але на тій же ж території може бути десяток і двадцять постачальників інших, яких може споживач вибрати, найкращий, який йому підходить. Абсолютно повна маніпуляція, і не відповідає дійсності. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Прошу поставити поправку номер 767 народного депутата Одарченка на підтримку. Комітет не підтримує. Прошу голосувати.

Наступна поправка номер 774, народний депутат Підлісецький. Не наполягає.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я ще раз хочу сказати, що закладена в законопроекті модель ринку позбавляє споживача будь-якого права вибору форм і моделей забезпечення себе енергією. Повна відсутність визначення кваліфікованого споживача у проекті. Що це означає, колеги? А це означає, що згідно законопроекту, який, коли будь-який споживач матиме намір звільнитися від диктату електропостачальника, він в обов'язковому

стороною, споживач не є відповідальний за небаланси. Це є нонсенс, абсолютно неправда. Я на ваше звернення, тому я вас і назвав. Це є абсолютно не так. Споживачі не є відповідальні за небаланси, і це чітко визначено в законі. Тому це абсолютно не відповідає дійсності. Ви сказали, взагалі, тут по-іншому. Я вважаю, що цю правку треба підтримати, так як вона була підтримана комітетом. Прошу на підтвердження поставити. Комітет пропонує її підтримати. Прошу, народні депутати. За-84 Рішення не прийнято. А ми ставили 773-ю на підтвердження. Тепер ще поставити, будь ласка, на 772 поправку народного депутата Підлісецького за ініціативи народного депутата Івченка. Прошу поставити на підтвердження. Комітет підтримує.

Поправка номер 810, народний депутат Рябчин. Будь ласка, включіть мікрофон. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановний доповідач, я хочу вам сказати, що ми робимо свою аналітику. І саме з цієї аналітики ми визначаємо свої виступи. А якщо ви сьогодні пропонуєте створити модель ринку винятково для чинних монополій, то так, будь ласка, і скажіть. Ще хочу сказати, що це і стосується для виробників альтернативної, які хочуть постачати альтернативні джерела енергії. Намагання авторів проекту зробити відповідальним за баланс навіть господаря будинку, який встановив на даху сонячні батареї, є прихованою формою створення умов для вичавлювання з ринку такої альтернативи. Тому ми ще раз говоримо, законопроект лобістський. Він безпосередньо працює на монополістів. Хочу, 775 правку щоб ми поставили на підтвердження і не підтримали. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на підтвердженні поправки? Будь ласка, поправка номер 775 народного депутата Підлісецького, прошу на підтвердження поставити. Комітет підтримує, прошу голосувати.

788 народного депутата Одарченка. Прошу включіть мікрофон народному депутату Одарченку. 13:02:56 ОДАРЧЕНКО Ю.В. Шановні колеги, я підтверджую думку депутатів, які переді мною виступали, відверто лобістський закон, який закріплює олігархів у своєму впливі на ціни на електроенергію. От про що йде моя правка. Законопроект передбачає створення постачальника "останньої надії", постачальника, який не зможе відмовитися укладати договір зі споживачем. Але підстави для укладання такого договору дуже обмежені. Тому, наприклад, промислове підприємство може зупинитися в наслідок того, щоб постачальник електричної енергії просто не погодить з ним умов договору і поставок, і ці спори щодо змісту договору приведуть до відключення до мережі. Тому пропоную встановити, що постачальник "останньої надії" з'явився у ситуації, коли споживач не зміг узгодити з основним постачальником умови договору. Прошу проголосувати за мою правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати, народні депутати. Комітет не підтримує.

За-45 Рішення не прийнято. Прошу, поправка номер 795, народний депутат Одарченко. Прошу включіть мікрофон 13:04:24 ОДАРЧЕНКО Ю.В. Шановні колеги, в законопроекті передбачено, що постачальник "останньої надії" постачає електричну енергію споживачу не довше 90 днів. Але законопроект не каже, що ж буде далі, що буде у випадку, якщо споживач не зможе знайти собі постачальника. Що буде, якщо постачальник умисно не погодиться укладати договір з метою, наприклад, тиску на підприємство, тиску на його власника. Тут може бути і політичний тиск, і економічний. По суті ми надаємо право постачальникам входити в змову і не постачати електричну енергію певному споживачу, а споживач має можливість гарантованого постачання лише протягом 90 днів. Пропоную цю норму виключити. У постачальника останньої надії і так ринково невигідні тарифи, тому споживачі будуть прагнути знайти ринкового постачальника. А постачальник останньої надії повинен діяти до припинення дій, обставин, що зумовили укладання договору з ним. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу поставити на голосування, комітет не підтримує, поправка номер 795. За-50 Рішення не прийняте. Поправка номер 801, народний депутат Рябчин. Наполягає? Ні.

дуже незалежного регулятора. Тому що у разі, якщо коаліція так звана зможе знати голоси, кооперувавшись з іншими фракціями, і вони протягнуть цей закон, то ми хочемо, щоб порядок купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом був… визначався регулятором із врахуванням положень Закону про регулятор цього закону. Тому що, з огляду на останні рішення, які приймає НКРЕКП, то ми хочемо наголосити, що регулятор може діяти виключно в межах закону і не є незалежним від верховенства права. А зараз, що ми бачимо, що регулятор робить, і абонплати робить так, що люди будуть по 100, по 150 гривень платити більше, і підприємства, малий і середній бізнес, якого впали обсяги виробництва теплової енергії, наприклад, або, точніше, споживання газу, сезонні виробництва, у них зараз за підключення те рішення, яке ще не призупинено, але підписано з МВФ, вони в 2-7 разів… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на підтримці. Будь ласка, поставте на підтримку поправку номер 809 народного депутата Рябчина, комітет не підтримує. Прошу проголосувати. Поправка номер 810, народний депутат Рябчин. Будь ласка, включіть мікрофон. Ця правка вже стосується так званої балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом. Ще раз, те, що було відхилено з самого початку, про те, що я казав, що головна проблема "зеленої" генерації, яка не врегульована, на жаль, в цьому законопроекті, це небаланси, тобто ці всі штрафи, які повинні платити виробники "зеленої" ті інвестори, які планують заходити в Україну за те, що вони неправильно з прогнозували. Тобто в державі немає у нас прогнозної служби. І ми повинні знайти компроміс, щоб бізнес інвестував і держава також допомагала бізнесу. На жаль, у цьому законі це не врегульовано тою мірою компромісу, який він повинен бути. І ми спілкувалися з виробниками, з інвестором. Для них це дуже важливий сигнал того, що Україна, на жаль, ще не бажає розвивати відновлювальні джерела енергії, а, значить, залучати інвестиції, створювати "зелені" робочі місця, платити податки в місцеві бюджети і створювати енергетичну децентралізацію, і підтримувати саме таку генерацію, а не ту викопну, яка є сьогодні в Україні. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування поправку 810 народного депутата Рябчина, комітет не підтримує. Прошу голосувати.

Поправка номер 818, народний депутат Рябчин. Не наполягає. Поправка номер 820, народний депутат Голубов. Не наполягає. Поправка номер 822, народний депутат Гуляєв. Не наполягає. Поправка номер 827, народний депутат Одарченко. Прошу включити мікрофон. 13:09:30 ОДАРЧЕНКО Ю.В. Шановна ведуча, я спочатку хочу поставити на підтвердження поправку номер 826, тому що вона, на мій погляд, закріплює монопольне становище постачальників електроенергії і взагалі дуже звужує права споживачів. Прошу спочатку поставити її на підтвердження. Прошу народних депутатів визначитися стосовно підтримки поправки номер 826. Комітет підтримує, прошу голосувати.

Будь ласка, включіть мікрофон. суб'єкт, що здійснює виробництво такої електричної енергії, зобов'язаний підтвердити походження такої деревини та законність її вирубки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У випадку незабезпечення такого підтвердження або надання недостовірних відомостей такий виробник електричної енергії позбавляється ліцензії, а електрична енергія, яку він виробляє, не може бути куплена будь-яким учасником ринку електричної електричної енергії. Шановні колеги, зараз вирубаються незаконно всі посадки, ліси. Я – депутат, обраний від Херсонщини, і можу свідчити, що сьогодні внаслідок незаконної вирубки лісу, у тому числі і на пелети, сьогодні у Херсоні – пилові бурі, і взагалі повертається пустеля поправка номер 827. Прошу проголосувати. Комітет не підтримує.

Поправка номер 840, народний депутат Єфімов. Не наполягає. Поправка номер 841, народні депутати Рябчин, Кацер-Бучковська. Прошу, народний депутат Рябчин. Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Це важлива правка, яка… є важливе уточнення, щоб уникати касових розривів і боргів гарантованого покупця перед "зеленою" генерацією. Тобто надається право гарантованому покупцю і з ним розраховуються за встановленим йому "зеленим" тарифом у кожному розрахунковому періоду місяця. На жаль, в нас були випадки, коли регулятор минулого… два роки тому своїм власним рішенням призупиняв відшкодування за "зеленим" тарифом виробникам вони з ними судилися, в тому числі, доходили і до європейських органів. Потім це не було остаточно врегульовано, однак ми бажали закріпити захист "зеленої" генерації від свавільних дій, які можуть бути пов'язані з цим прийняттям цього законопроекту. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, ставлю на голосування поправку номер 841 народних депутатів Рябчина і Кацер-Бучковської. Прошу проголосувати, комітет не підтримує. За-72 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 842, народний депутат Бандуров. Не наполягає. Поправка номер 843, народний депутат Бандуров. Не наполягає. Поправка номер 844, народний депутат Мартовицький. Не наполягає... Наполяга... Ні. Поправка номер 845, народний депутат Сажко. Не наполягає. Поправка номер 853, народний депутат Гуляєв. Не наполягає. Поправка номер 854, народний депутат Мартовицький. Не наполягає.

цим законопроектом, це небаланс. Було запропоновано рішення, щоб виробники об'єднувалися в... і разом балансували між собою. І це не було підтримано, як і більшість інших пропозицій. Моє враження... Моя була пропозиція, що дійсно вони повинні відповідати за небаланс для того, щоб розвивати ринок метрології. Однак коли в тебе в країні один відсоток генерації ми ставимо на них додаткове навантаження замість того, щоб за ручки цих інвесторів приводити в країну і допомагати розвивати ринок. Можна зробити з відповідальністю на балансі, коли, наприклад, в нас в країні, там, 5 відсотків вже відновлювальних джерел енергії, не знаю, 6, 4. Можна це робити, однак, коли в нас тільки один відсоток і є дуже велика кількість бажаючих інвестувати саме в цей ринок, привозити сюди валюту, привозити сюди інвестиції, ми їм цим не допомагаємо. І тому я не підтримую… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви пропонуєте поставити на підтримку чотири поправки: 855-у, 858-у, 859-у, 860-у. Прошу, я ставлю по черзі. Поправка номер 855. Прошу проголосувати. Комітет не підтримує.

За-70 Рішення не прийняте. Наступна поправка: номер 858. Ставлю на голосування. Комітет не підтримує. Прошу визначатись.

За-56 Рішення не прийняте. І остання з цієї серії: поправка номер 860. Прошу проголосувати. Комітет не підтримує. За-59 Рішення не прийняте. Наступна. 863-я, народний депутат Мартовицький. Не наполягає. Наступна. 864-а, народний депутат Рябчин. Прошу включити мікрофон. Олексій Рябчин, "Батьківщина". По-перше, я хочу подякувати тим депутатам, які сумлінно виконують свою роботу, не ходять, не курять, не їдять, а голосують і підтримують поправки, розбираючись взагалі, в чому є недоліки цього законопроекту. І я дуже дякую вам за підтримку моїх поправок і поправок моїх колег стосовно "зеленої" енергетики. Цією поправою встановлюється максимальна межа або "кеп" відповідальності за небаланси на три відсотки від коштів "зеленого" тарифу за відповідальний період. Це ще одна пропозиція, як врегулювати питання небалансів, однак вона не була врахована, на жаль, робочою групою. Тому прохання підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте, так? Прошу поставити на голосування поправку номер 864 народного депутата Рябчина. Комітет не підтримує. Прошу голосувати. За-70 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 865 Рябчина. Не наполягає. Наступна поправка номер 867. Одарченко прошу включити мікрофон. Юрій Одарченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, в цій залі дуже палко точаться розмови про те. що незаконно вирубуються ліси, які… особливо на Західній Україні, які несуть непоправну шкоду екології нашої держави. І мене дуже дивує, що коли вносяться в законопроект пункти, які ставлять під контроль вирубку лісів, які йдуть на вироблення палива, пов'язані з енергетикою, ніхто не голосує. Всі перестали кричати про те, що нищаться ліси. Ця поправка вона каже про те, що у випадку виробництва електричної енергії шляхом спалювання палива, яке є похідним від деревини, суб'єкт, що здійснює виробництво такої електричної електричної енергії зобов'язаний підтвердити походження такої деревини та законність її вирубки в порядку, встановленому законом. Шановні колеги, я прошу проголосувати за цю правку. Прошу. Я ставлю на голосування поправку номер 867. Комітет не підтримує. Прошу голосувати. За-70 Рішення не прийняте. Наступна поправка номер 868, народний депутат Рябчин. Не наполягає. Номер 869, Рябчин. Не наполягає. Номер 870. Не наполягає. Наступна номер 872, народний депутат Рябчин. Прошу включити мікрофон. Олексій Рябчин, "Батьківщина". Ця правка стосується обліку, і ця правка була запропонована мені РПРом. І я хотів би, зал підтримав цю правку для того, щоб збільшити показники надійності електропостачання та якості виробленої та відпущеної переданої, розподіленої енергії. Сьогодні також є законопроект про облік, він такий контраверсійний. Нам треба взагалі перед тим як підвищувати будь-яку ціну на газ, те, що вами цьому уряду продиктоване, і те, що вами зроблене політичне рішення. Взагалі спочатку треба було обладнати всі квартири або всі будинки лічильниками теплової енергії, там, де потрібно, газу для того, щоб люди платили за те, що спожили. А зараз в нас, ми знаємо, яка ситуація з обліком, і тому цю ганебну ситуацію треба виправляти. Я прошу підтримати правку, яка пролобійована колегами з Реанімаційного Пакету Реформ. Дякую. Прошу. Ставлю на голосування поправку номер 882 народного депутата Рябчина. Комітет не підтримує. Прошу голосувати. За-65 Рішення не прийняте. Наступна 889 поправка, народний депутат Мартовицький. Не наполягає. Наступна 890-а, народний депутат Сажко. Не наполягає. Наступна 891-а, Сажко. Не наполягає. 896-а, народний депутат Сажко.

Щойно Європарламент схвалив безвізовий режим між Україною та країнами Європейського Союзу. (Оплески) Я щиро вітаю усіх наших співвітчизників. 144 вимоги були для українського парламенту, 144 реформи, які змінили Україну, які наблизили нас до європейських стандартів життя, до життя в родині вільних народів, вільного та гідного життя. Дякуємо нашим європейським колегам за підтримку і віру в Україну. Під час Революції Гідності, на барикадах майдану поруч з блакитно-жовтими прапорами були прапори Євросоюзу. Це чітко вказує на наш геополітичний напрямок, на наш цивілізаційний вибір. І я вітаю весь український народ, всіх колег народних депутатів. І дякую нашим побратимам є Європарламенту. Привітаємо їх. Колеги, хто має стрічки, одіньте їх в знак символу нашого довгого шляху, в знак символу нашої спільної перемоги, перемоги всієї України. Слава Україні!

Не наполягає. Поправка номер 907, Гуляєв. Не наполягає. Поправка номер 908, Мартовицький. Не наполягає. Поправка номер 909, Сажко. Не наполягає. Поправка номер 910, Мартовицький. Не наполягає. Поправка номер 911, Сажко. Не наполягає. Поправка номер 912, Гуляєв. Не наполягає. Поправка номер 915, Сажко. Не наполягає. Поправка номер 917, Підлісецький. Не наполягає. Поправка номер 918, Підлісецький. Не наполягає. Поправка номер 933, народний депутат Підлісецький не наполягає. Поправка номер 934, народний депутат Дубінін не наполягає. Поправка номер 935, народний депутат Дубінін не наполягає. Поправка номер 937, Одарченко народний депутат не наполягає. Поправка номер 944, народний депутат Бандуров на наполягає. Поправка номер 945, Мартовицький не наполягає. Поправка номер 946, Сажко не наполягає. Поправка номер 949, Мартовицький не наполягає. Поправка номер 950, Сажко не наполягає.

Хочеться привітати кожного з нас. Ми дійсно прийняли ті закони, які потрібно для того, щоб отримати цей безвіз. Тому, повірте, щирі вітання кожному депутату. Але наразі я хочу сказати, Колеги, що Копенгаген, він отримує 95 відсотків з альтернативних джерел енергії на своє місто. В Осло будь-який мешканець може безпосередньо звернутись до постачальника, який знаходиться в іншій країні і отримувати безпосередньо звідти електроенергію. В Австрії і в Німеччині біогазові станції і люди, які безпосередньо працюють в сільському господарстві, вони забезпечують цілі енергетичні кооперативи в сільській місцевості. І це дає можливість розвивати альтернативні джерела енергетики. Цей законопроект не передбачає, що група споживачів може побудувати для себе таку мережу. Автори пропонують на вибір до приєднання або до централізованих електромереж, або ніякого приєднання. Тому я прошу поставити правку на підтвердження. ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т. Ну, по-перше, хотів сказати, що Європарламент, за який ми дуже тішимося, за його рішення, він вимагає прийняття Закону про ринок електроенергії. Відповідно це є дуже об'єктивно і наша вимога перед нами. І ми маємо це виконати. Друге питання. Те, що ви сказали про зелену генерацію, яку я однозначно також особисто підтримую, ніякого відношення до 952 правки не має, просто про інше. Тому говорити, виступати про добрі речі і казати: давайте ставити правки на голосування тільки для того, щоб їх завалити і щоб розвалити

За-130 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 953, народний депутат Бандуров. Чи є взагалі поправки народного депутата Бандурова, на яких він наполягає? номер… Народний депутат Мартовицький, поправка номер 954. Прошу включіть мікрофон. Я прошу поставити на підтвердження поправку. Там я пропоную зміни: в абзаці 1 пункту 2 розділ XVII "Прикінцеві та перехідні положення" слова "двосторонні договори" виключити і друге речення виключити. Прошу поставити на підтвердження.

Народний депутат Мартовицький, чи ще є поправки, на яких ви будете наполягати? Ні. Ну добре, тоді йдемо по поправках. Все. Прошу, народний депутат Сажко, 955 поправка. Прошу включіть мікрофон. Прошу поставити цю поправку на підтвердження. В абзаці першому пункту 2 розділу "Прикінцеві положення" та "Перехідні положення" з законопроекту слова "двосторонні договори" виключити, друге речення виключити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу проголосувати, поправка номер 955 народного депутата Сажка, комітет не підтримує.

Поправка номер… Яка? Включіть мікрофон, будь ласка, народному депутату Мартовицькому. Шановні колеги, я прошу поставити на підтвердження 956 поправку. В тексті законопроекту до другого читання передбачено протизаконні антиконкурентні переваги для НАК "Енергоатом", а саме: надання ексклюзивного права експорту електроенергії. Зазначене є порушенням принципів лібералізованого ринку, підміною головної ідеї створення конкурентних ринкових умов нового ринку заздалегідь зрозумілою корупційною схемою, штучним усуненням інших постачальників з ринку, що жодним чином не відповідає Концепції європейських директив. Для недопущення зазначеної дискримінаційної ситуації прошу поставити на підтвердження 956 поправка. І, пані шановна головуюча, 957 поправку прошу поставити на підтвердження. Дякую.

де надається право виробнику атомної генерації, а це Державна компанія "Енергоатом" здійснювати експорт електроенергії у випадку надлишків потужності, які не задіюються для виробництва електроенергії для потреб України. І, власне, цією правкою другим абзацом передбачено це право. Тому я пропоную залу визначитися, власне, щодо того другого абзацу, я правильно, пане Мартовицький, говорю, так. Власне, щодо другого абзацу, чи надавати це право державній компанії "Енергоатом"

За-132 Рішення не прийнято. Поправка номер 957. Ми ж її ставимо на підтвердження і так, депутат Мартовицький запропонував… Вже є пропозиція, прошу народних депутатів визначитися поправка номер 957, комітет підтримує.

За-176 Рішення не прийнято. Поправка номер 958, народний депутат Підлісецький. Не наполягає. Поправка номер 959, Бандуров. Не наполягає. 960-а, Писаренко. Не наполягає. 961-а, Єфімов. Не наполягає. Поправка номер 962, Мартовицький. Не наполягає. Поправка номер 963, Павлов. Не наполягає. Поправка номер 964, Сажко. Не наполягає. Поправка номер 967, 972, Романовський. Не наполягає. Поправка номер 974, Підлісецький. Не наполягає. 976-а, Підлісецький. Не наполягає. Поправка 983, Бандуров. Не наполягає. Поправка номер 984, Мартовицький. Не наполягає. Поправка номер 985, Сажко. Не наполягає. Поправка номер 987, Дубінін. Не наполягає. Поправка номер 988, Підлісецький. Не наполягає. Шановні колеги, у мене до вас є дуже велике прохання, оскільки час вже підходить до обіду, лишилось небагато правок. Я прошу тих, хто наполягає на них, зараз підняти руку і всі правки перерахувати, колеги. Рябчин наполягає, так? І, колеги, це буде нормально, ми пройшли більшість правок. Тоді я прошу зараз, дати Рябчину, включити мікрофон. Якщо буде необхідність, я дам більше часу. А якщо треба – по кожній правці по одній. По кожній по одній. Скільки орієнтовно правок, ви можете так зорієнтувати? Добре, по ходу. Будь ласка, включіть мікрофон Рябчину. І я прошу представника комітету уважно слухати, про що говорить Рябчин. Будь ласка, Рябчин, мікрофон. Дякую. Я пропоную йти все ж таки за Регламентом, як ми і повинні працювати, а не "за обідом", як це бажають дуже багато людей. Для мене є ключовою правкою наступні: 997-а, 1000-а і 1003-я, яку ми подавали разом з іншими колегами, і я хочу їх озвучувати. Перша, 997-а, вона стосується об'єктів електроенергії, що використовує енергію вітру. І ми можемо їм запропонувати відпуск електричної енергії, поставити для них небаланс більш, ніж 50 відсотків. Якщо ми приймемо цю правку, ми можемо врятувати ситуацію, це, дійсно, ключова правка. мною було запропоновано 25 відсотків, а не 50, але, на жаль, і така пропозиція не задовольнила шановних колег з комітету. Тому я прошу підтримати цю правку, яка, дійсно, може зняти взагалі всі протиріччя стосовно розвитку відновлювальних джерел енергії. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. 997 правка. Вона була комітетом відхилена. Ви пропонуєте, щоб ми її підтримали. Отже, хто підтримує правку 997 народного депутата Рябчина, яка була відхилена комітетом, прошу проголосувати.

і нами колективом авторів запропоновано встановити для них не баланс для випуску електричної енергії не більше, ніж на 25 відсотків. Ми пропонували на комітеті, можливо, зменшити до 15, якщо наполягають на цьому наші шановні колеги, однак ця правка також не знайшла підтримки в комітеті. Якщо ми проголосуємо цю правку – ми зможемо зняти питання по всьому закону стосовно розвитку сонячної генерації. Ми з колегами вже значно скоротили цей тариф і зробили деолігархізований "сонячний" тариф і я думаю, що ми можемо підтримувати, підтримати сонячну генерацію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, хто підтримує правку 1000 народного депутата Рябчина, яка була відхилена комітетом, прошу проголосувати. Будь ласка.

це ми минулого на комітеті підтримали правку Чижмаря і відповідно для міні-, мікро-ГЕС запроваджується також діапазон невідповідальності за небаланс в розмірі 10 процентів. Тобто це є підтримано, відповідно нема сенсу ще розраховувати. Я до вас, справді, звернуся з питання організації роботи, у нас не так багато часу, на найбільш принципових, будь ласка, якщо можна. Включіть мікрофон, будь ласка, Рябчину. Я з великою повагою до своїх колег – народних депутатів, які голосували. Я дуже дякую за цю поправку. У мене є дві останні правки з 30, які залишились. Тому я тільки скажу про дві правки. Це останні правки: 1126 правка. І хочеться сказати стосовно всього законопроекту. Я бачив, як працювала робоча група. Я бачив, там, дійсно, були професіонали. На жаль, деколи лобістські рішення в підтримку викопної генерації, атомної генерації – вони перемогли саме "зелену" генерацію, в якої немає таких потужних лобістів і є тільки 1 На моє переконання, цей законопроект – це, знаєте, такий "мерседес", скажімо, чертежи "мерседеса", який буде вироблятися на Харківському тракторному заводі. Ми вже приймали законопроект про ринок газу. Ринку газу в нас нема – є підвищення ціни. Ми приймали законопроект про незалежного регулятора. Незалежного регулятора нема – є абонплати, є "Роттердам плюс". У мене є дуже… 30 секунд. У мене є таке переконання, що з прийняттям цього закону, можливо, у нас буде зростання електроенергії… В нас буде зростання електроенергії, у нас будуть ділки, які вручну зможуть контролювати цю генерацію, і продавати, давати дозволи на дешеву атомну генерацію та гідрогенерацію своїм виробництвом. Це ситуація, яка була на початку 90-х. У мене є дуже серйозні переконання, що нам треба доробити

Тому я прошу підтримати цей закон на повторне друге читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи ви наполягаєте на голосуванні за правку? Ні, не наполягаєте. я хочу повідомити, що обговорення завершене. І прошу запросити усіх депутатів в зал. Голів фракцій я прошу запросити депутатів в зал, а також Секретаріат Верховної Ради я прошу запросити депутатів в зал. Шановний представник комітету, я звертаюсь до вас з проханням, щоб зараз ви по аналізу даного законопроекту нам порадили, як нам діяти, і які з правок розбалансовують закон, до яких правок є необхідність повертатись, якщо зал це підтримує. Тому я надаю для виступу (три хвилини) слово голові підкомітету Підлісецькому Леву Теофіловичу. І прошу нас, зал, зорієнтувати, як нам діяти. Отже, три хвилини – виступ, і після того переходимо до голосування. Прошу усіх запрошувати в зал. Так, звичайно. Лев Теофілович, скажіть вагоме і професійне слово. Шановні депутати, мене тут відволікли. Ну ми пройшли всю таблицю. На жаль, дуже багато правок, які створювали кістяк всієї… всього закону, було відхилено. відхилено. І, власне, це було зроблено я не знаю, з якою метою. Може колись історія це розсудить, але я хочу сказати, що, по-перше, дуже багато було сказано того, що не відповідає дійсності. Даний закон направлений на запровадження конкуренції, коли всі виробники між собою будуть конкурувати, і дуже важливо, що даний закон направлений на то, щоби споживачі мали право вибору. Відповідно згідно після прийняття закону і після втілення нової моделі ринку кожен споживач може мати право вибору, і тоді буде вільна конкуренція між продавцями електроенергії, відповідно споживачі можуть вибирати. Нам… дуже багато було сказано, що ми руйнуємо що ми руйнуємо "зелену" генерацію. Насправді, "зелену" генерацію ніхто не руйнує, оскільки… я вам нагадаю, що ми маємо один з найбільших "зелених" тарифів в Європі (і, може, не тільки в Європі, а й в світі), він зберігається в такому стані, як воно є на сьогоднішній день. Ми не вводимо відповідальність за небаланси на всю діючу генерацію "зелену", яка була, є на сьогоднішній день. До речі, не раз звучало, що відповідальність за небаланси покладається на споживачів. Це абсолютно не так, оскільки стаття 70 в першому в першому пункті… чітко написано, що споживачі не несуть відповідальності за небаланси. Щодо "зелених" запровадження отої страшної ніби норми про відповідальність за небаланси, воно запроваджується лише з 21 року. яка допускає, дельта допустимої помилки, для кожного виробника встановлена. І вона буде діяти до кінця дії "зеленого" тарифу, до 29-го року. Тому я не бачу жодних якихось речей, через які ми мали би не прийняти закон. Я не бачив, на жаль, такої професійної дискусії тут в залі щодо невідповідності чи неправильності норм закону. Оскільки і це, власне, говорить, власне, це говорить про те, що нашій робочій групі вдалося збалансувати законопроект так, щоб він був оптимальним і ефективним, і підлягав прийняттю. Тому я би хотів ще раз вернутися до тих правок, частини правок, які були зняті шляхом ставлення на підтвердження, і їх ще раз проголосувати, щоби ми могли прийняти закон, який відповідає інтересам українського населення, споживачів. Дякую. Лев Теофілович, я прошу вас зараз чітко дати перелік поправок, які, на вашу думку, розбалансовують закон, до яких нам треба повернутись. Прошу… Прошу перерахувати їх, Лев Теофілович. Нам необхідно поставити на підтвердження правку 117-у, 365-у, 366-у…

правка 957, перший абзац. Оскільки ця правка є комплексна, складається з двох абзаців. Другий абзац, власне, було зауваження, його треба було… Так, і 392-а, яку ми ще просто не проголосували, але є, відклали голосування на… Отже, колеги, я прошу зараз уваги. Я прошу всіх уваги. Я хочу вас повідомити, що практика про те, що ми можемо повертатись до поправок, була зі мною подетально обговорено з нашими юристами. Це відповідає і духу і букві закону. Таким чином, коли ми обговорюємо величезний законопроект і одна правка суперечить іншій, голова комітету має право пропонувати залу повернутись, а зал прийме рішення. Бо інакше ми можемо отримати розбалансований законопроект, як це, до речі, наприклад, було з законопроектом про службу в органах місцевого самоврядування. Так само хочу вам нагадати, що в попередньому законопроекті про медицину ми повертались до двох правок за вашою пропозицією. Ми повернулися і змінили їх. І тоді заперечень не було. Це є нормальна і правильна норма, коли такі великі законопроекти. Тому, колеги, я зараз буду ставити пропозиції на повернення. Які зал підтримає, такі ми і підтвердимо поправки. І я прошу всіх колег зайти в зал і приготуватись до прийняття рішення. Будь ласка, прошу підійти в зал і приготуватись до прийняття рішення. представник комітету Лев Теофілович просить повернутись до правки першої 117-ї, і комітет, він від імені комітету просить, щоб ми повернулись до неї і її підтвердили. Я прошу всіх зайняти робочі місця і максимально змобілізуватись, і підтримати комітет, який провів дуже, роботу довгу, систему і якісну роботу. Отже, прошу голосувати. Хто підтримує повернення до правки 117-ї, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Підтримаємо комітет. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

365 правка. Комітет просив повернутись до 365 правки. Прошу змобілізуватись. І прошу підтримати комітет. Колеги, я прошу проголосувати за повернення, до повернення до правки 365-ї. Прошу проголосувати. Прошу підтримати 365 правку. Будь ласка.

Прошу підтримати комітет, прошу проголосувати. Прошу проголосувати. За-175 Рішення не прийнято. Наступна 392-а. Хто підтримує повернення до правки 392, прошу проголосувати. Прошу підтримати. 392 правка, прошу підтримати комітет, прошу проголосувати. Голосуємо. Голосуємо за повернення до 392 правки. Прошу підтримати. За-188 Рішення не прийнято. Наступна 762-а. Хто підтримує повернення до правки 762, прошу проголосувати, прошу підтримати

За-174 Рішення не прийнято. Наступна 772 правка. Хто підтримує повернення до правки 772, прошу проголосувати, прошу підтримати 772. За-176 Рішення не прийнято. Хто за повернення до правки 775, прошу проголосувати, прошу підтримати.

прошу проголосувати, прошу підтримати. За-176 Рішення не прийнято. Таким чином, колеги, пропозиції комітету щодо збалансування законопроекту не набули необхідної підтримки в залі. Я думаю, в цій ситуації треба йти на повторне друге читання, але прошу Лева Теофіловича з того приводу сказати свою позицію. Будь ласка, Лев Теофілович. Я думаю, в такому випадку єдиний варіант для того законопроекту – це відправити знову в комітет на повторне друге читання. А також я пропоную прийняти швидшу, скорочену процедуру підготовки до другого читання, щоб ми за тиждень могли доопрацювати і на наступний тиждень винести знову в зал на голосування. Колеги, прошу зараз зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця. Запросіть в зал народних депутатів. Колеги, колеги, увага. Зараз я вам скажу позицію загальну. Є пропозиція комітету, є пропозиція на повторне друге. Я зараз можу дати по хвилині, але я боюся, що розійдуться депутаті із залу. Отже, колеги, я боюсь, що ми просто втратимо в залі депутатів. Я ставлю пропозицію, спочатку пропозицію комітету – в цілому. Якщо не проходить, ставлю на повторне друге читання. Приймається?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 Отже, готові до прийняття рішення? Я ставлю першою пропозицією, яка була запропонована комітетом, проект Закону про ринок електричної енергії (номер 4493) в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, в другому читанні та в цілому. Голосуємо. За-211 Колеги, наступна пропозиція – повторне друге читання, в комітет на повторне друге читання. Я прошу змобілізуватись і прошу підтримати. Колеги, ми провели величезну роботу. Комітет провів величезну роботу. Великі робочі групи. Ми і сьогодні більше двох годин працювали, я прошу підтримати цю пропозицію на повторне друге читання в комітет, ми швидко доопрацюємо і поставимо знову на порядок денний. Я прошу змобілізуватись. Повторне друге читання, підтримуєте? Колеги, прошу підтримати. І я ставлю пропозицію проект Закону про ринок електричної енергії України (номер 4493) на повторне друге читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу усіх підтримати. Давайте, щоб ми не завалили закон. Прошу усіх підтримати. Голосуємо на повторне друге читання в комітет. Прошу підтримати і прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Ми зможемо скорегувати до повторного другого читання? Прошу підтримати. Голосуємо.

За-265 Рішення прийняте. Бажаю комітету плідної роботи. За скорочену процедуру. Таке є? Колеги, ми і так не встигнемо, це ,безглуздо до наступного тижня ми не встигнемо. Колеги, у президії є три заявки на перерву. Ми маємо час, я продовжую на 15 хвилин, і я буду надавати так, як надходили в зал. Перше. Від двох фракцій: "Опозиційного блоку" фракції і "Воля народу" Москаленко. Хто буде виступати? Вілкул. Наступний буде… Будь ласка. Прошу, виступ від трибуни. Офіційна заява фракції "Опозицій блок". Шановний народе України! Влада нанесла по країні ще один нищівний удар, опубліковано меморандум, який був таємно підписаний Кабміном з МВФ. Україну продали всього за 1 мільярд доларів кредиту. Так, нашій країні потрібні гроші, але треба мати мужність відмовлятися від кредитів на принизливих умовах. Що хоче зробити уряд? Розпродати землю, недивлячись на спротив людей, які не хочуть залишатися кріпаками на своїй землі, українська влада взяла на себе зобов'язання прийняти Закон про ринок землі вже до кінця травня, а до кінця року скасувати мораторій на продаж земель сільгосппризначення. До кінця квітня мають бути прийняті закони про пенсійну реформу. Від нас скривають, які маніпуляції очікують українців з підвищенням пенсійного віку та пенсійного стажу. Та мета зрозуміла, більш пізній вихід українців на пенсію і зменшення пенсії як такових. Влада, мабуть, хоче, щоб українці помирали прямо на робочих місцях. Ця ганебна реформа має вступити в силу з наступного січня. Влада продовжує зменшувати кількість одержувачів субсидій, при тому, що тарифи продовжують зростати, вже в січні біля півмільйона родин залишаться без допомоги держави. Паралельно уряд зменшує соцнорми споживання тепла, газу та електроенергії. Тобто люди будуть платити суттєво більше. При цьому планується зростання безробіття, зокрема за рахунок скорочення працівників бюджетної сфери. До кінця 2017 року буде скорочення 4 відсотки бюджетників, а до кінця 19-го – ще 10 Влада зобов'язалась викинути десятки тисяч людей на вулицю, при тому, що там вже мільйони безробітних. Я не хочу все перераховувати, але ми вимагаємо від Президента, Кабміну і НБУ скасувати та переглянути умови меморандуму з МВФ. Нам потрібен національний прагматизм, а не знищення держави і людей. Ми внесли в Раду проект відповідної постанови про скасування цього ганебного меморандуму з МВФ. Ми маємо розвивати власну економіку і промисловість, а не розпродавати Україну за кредити і робити людей жебраками. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І заявка від двох фракцій: "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту". І я запрошую до слова Ірину Луценко … Чи Артур Герасимов? Артур Герасимов, будь ласка. 14:00:26 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановні колеги, перш за все, я ще раз хотів би привітати український народ, хотів би привітати український парламент і всіх, хто долучився до цього, що 521 євродепутат євродепутат сьогодні своїм голосуванням підтримав зусилля України на шляху до Європи. (Оплески) Хочу наголосити, що Україна виконала всі взяті на себе зобов'язання, і тяжка робота Президента України, фракцій і коаліції, всього парламенту, кожного українського громадянина не залишилася непоміченою. Тому ще раз вітаю вас, але я хочу сказати, не можна зупинятися, тому ми маємо продовжувати той шлях реформ, на який ми стали безповоротно. Шановні колеги, я хотів би нагадати, з чого це все почалося. Понад 3,5 роки тому у листопаді 2013 року, коли Азаров прийняв рішення з Януковичем, що ми йдемо у Митний союз, всі українці повстали проти цього. Пройшло 3,5 роки тяжких випробувань, реформ, які ми приймали тут, в цій сесійній залі, які були ініційовані і урядом Яценюка, урядом Гройсмана, Президентом України задля того, щоб ми врешті-решт зробили вирішальний цивілізаційний крок, повернулися в європейську сім'ю. Я впевнений, що ми не повинні знижувати темп, ми повинні робити все для того, щоб мрія для мільйонів українців, вона була здійснена, щоб врешті-решт Україна стала повноправним членом Європейського Союзу. Слава Україні!

"Сприяння захисту прав та соціальної реабілітації учасників АТО". Головою цього об'єднання обрано народного депутата Білозір Оксану Володимирівну, заступником – Ричкову Тетяну Борисівну. Привітаємо наших колег. І відповідно до статті 60 Закону України про Регламент повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Право на захист". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Дерев'янка Юрія Богдановича. ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. І запрошую, хто має бажання, до фотографії в цей важливий і знаменний для України день, який важливий однаково для всіх громадян і для усіх наших колег